Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku - Konačni prijedlog Zakona o strukovnom obrazovanju, drugo čitanje, P.Z.E. broj 208 Raspravu su proveli Odbor za rad i socijalno partnerstvo, obrazovanje, znanost i kulturu, zakonodavstvo, gospodarstvo, razvoj i obnovu, europske integracije. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo zastupnica Ivanka Roksandić, Ljubica Lukačić i zajednički zastupnici i zastupnice Marija Lugarić i Gvozedn Flego. Državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa Želimir Janjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane zastupnice i zastupnici. Evo pred nama je Konačni prijedlog Zakona o strukovnom obrazovanju i sva je prilika da bi taj zakon mogao u ovom Visokom domu donesen u visokom suglasju, a možda i konsenzusom svih vas koji sjedite ovdje. Ovaj zakon koji se prvi puta donosi do sada Zakona o strukovnom obrazovanju nismo imali. smatramo ovaj segment izuzetno važnim, a od 186 tisuća učenika koliko imamo u srednjim školama 75% su su polaznici programa strukovnog obrazovanja. Strukovno obrazovanje inače do sada je bilo uređeno Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, a vezani obrti Zakonom o obrtu. Ovaj zakon se naslanja na neke naše strateške dokumente koje smo donijeli prije. Prije svega to je Strategija razvoja strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj i to je plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja od 2005. do 2010. godine. Naravno još jedan vrlo važan dokument koji ste donijeli u Hrvatskom saboru prošle godine 21. lipnja to je Nacionalni program mjera za uvođenje obveznog srednjeg obrazovanja je naglašena postupnost i uvođenje poticajnih mjera za sve one učenike koji završe osnovnu školu da se upišu i u srednju školu, da ne izađu iz sustava i da svakako steknu prvu kvalifikaciju, a time i šansu na tržištu rada da se zaposle i da imaju primanja i da ne budu socijalno isključeni. Ovaj zakon je usklađen sa odredbom članka 12. Ugovora o osnivanju Europske zajednice i to s načelom nediskriminacije. Dakle, djeca državljana država članica Europske unije imaju pravo na strukovno obrazovanje kao i hrvatski državljani, te se upisuju u ustanove za strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i hrvatski državljani. Naravno da će ova odredba početi vrijediti onoga trenutka kada Republika Hrvatska postane članicom Europske unije. Zakonom se definiraju ciljevi strukovnog obrazovanja koji obuhvaćaju stjecanje kvalifikacija potrebnih tržištu rada, te za daljnje obrazovanje ali i cjeloživotno učenje, kao i osiguravanje razvoja strukovnog obrazovanja na načelima dostupnosti i fleksibilnosti. Zakonom o strukovnom obrazovanju uspostavljaju se mehanizmi usklađivanja strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada. to je ono što posebno želimo naglasiti, a navedeno usklađivanje provodi se kroz organizaciju strukovnog obrazovanja, kroz obrazovne sektore. Ministar nadležan za obrazovanje osniva sektorska vijeća kao tijela koja stručno, kompetentno i trajno prezentiraju tržište rada koje strukovno obrazovanje treba zadovoljiti. To nisu njihove jedine zadaće. Ja ću kasnije spomenuti još neke zadaće. Ali dopustite da vas podsjetim u prvome čitanju mi smo bili predložili da sektorska vijeća imenuju nadležna ministarstva. Vi ste u svim svojim raspravama prilikom prvog čitanja rekli kako bi to bilo bolje da to učini Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa kao nadležno za svo obrazovanje, pa smo tu primjedbu prihvatili, a ista se čula na Gospodarsko socijalnom vijeću kada smo sa socijalnim partnerima razgovarali o ovom zakonu. Ja ću vas samo kratko posjetiti. Naravno nismo to mi izmislili. Sektorska vijeća postoje u brojnim zapadnoeuropskim zemljama, pa dopustite da vas podsjetim smo u Velikoj Britaniji postoji 25 profesionalnih sektorskih vijeća. Svako od tih sektorskih vijeća ima oko 100-nu stalno zaposlenih. U Nizozemskoj je 12 profesionalnih sektorskih vijeća, u Španjolskoj 26, u Estoniji 16, u Rumunjskoj 23, u Kanadi 23 sektorska vijeća. Naravno da to košta ako su profesionalna sektorska vijeća. Kod nas ona nisu profesionalna, dakle ona će biti imenovana na prijedlog nadležnih ministarstava ali od strane matičnoga ministarstva. Ovim zakonom se definira i procedura programiranja obrazovanih programa, a navedenom procedurom se propisuje izrađivanje standarda zanimanja kojim se utvrđuju poslovi i aktivnosti unutar tih poslova, te kompetencije potrebne za njihovo obavljanje. U drugom koraku izrađuje se standard strukovne kvalifikacije koji uz naziv kvalifikacije propisuje razinu, te obujam kvalifikacije u kreditnim bodovima. Time se kreditni bodovi po prvi puta uvode i na srednju razinu obrazovanja, te osiguravaju lakšu horizontalnu i vertikalnu prohodnost prohodnost kao i prepoznatljivost kvalifikacija izvan granica Republike Hrvatske. Osim tom ovim se strukovno obrazovanje usklađuje i sa budućim hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, a za koje su već usvojene polazne osnove. Teći korak, programiranja i izrada strukovnoga kurikuluma i poštivanja ove procedure programiranja jamči učeniku stjecanje relevantnih kompetencija s kojim se m ože lako uključiti na tržište rada i visoko obrazovanje. Zakon propisuje usklađivanje standarda zanimanja, standarda strukovnih kvalifikacija i strukovnih kurikuluma s potrebama tržišta rada u pravilu svakih 5 godina. Ovdje je možda bilo malo dvojbi kada kažemo u pravilu svakih 5 godina, to znači da može biti i ranije, a bilo je određenih prijedloga da to bude svake 3 godine, ali ako bismo rekli u pravilu svake 3 godine, onda bi to moglo značiti da se taj rok može i promašiti, pa biti i 5 godina. Naravno da ćemo voditi računa o tomu da ovo bude zapravo samo okvir ali da to usklađivanje bude što češće, odnosno onako kako to budu nalagale potrebe tržište rada i tehnologija. Zakonom se uvodi i sustav osiguranja kvalitete strukovnog obrazovanja kojim se škole i druge ustanove koje provode strukovno obrazovanje, obvezuju provoditi samovrednovanje i vanjsko vrednovanje. U funkciji provedbe samovrednovanja škole su dužne osnovati povjerenstva za kvalitetu od 7 članova, i to 4 iz reda nastavnika i stručnih suradnika u samoj školi jednoga kao predstavnika roditelja, jednoga kao predstavnika učenika i jednoga kao predstavnika dionika na prijedlog osnivača. Ova stručna tijela će raditi po uputama dobivenim naravno od Agencije za strukovno obrazovanje. Zakon propisuje i osnivanje Vijeća za strukovno obrazovanje. Vijeće se sastoji od 17 članova, a imenuje ih ministar na rok od 5 godina. Vijeće za strukovno obrazovanje predlaže obrazovne sektore, usklađuje rad svih dionika u području strukovnog obrazovanja, pokreće inicijative za donošenje novih ili izmjene postojećih i dopune postojećih curiculuma predlaže mjere i aktivnost te strategije razvoja strukovnog obrazovanja. U prvome čitanju bilo je predloženo 18 članova Vijeća za strukovno obrazovanje, međutim od prvoga čitanja do sada učinili smo jednu korekciju pa sada imamo 17 članova vijeća, dakle neparan broj. Nije nužno da bude neparan broj, ali smo to uskladili u suradnji sa socijalnim partnerima, na Gospodarsko-socijalnom vijeću, da bude paritetan broj onih koji predstavljaju gospodarstvo i to po jedan iz Hrvatske udruge poslodavaca, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske gospodarske komore i tri kao predstavnici sindikata. Ostalo od iz reda drugih dionika i samih ustanova itd. Zakon definira ustroj i djelokrug Agencije za strukovno obrazovanje što je definirano u uredbi o osnivanju agencije, ali su ovdje poslovi prošireni iz jednostavnoga razloga što imamo predpristupne programe IPA. Oni su kao jedna od provedbenih jedinica prihvatili te poslove i naravno da to sada trebamo unijeti u opis njihovih poslova, pa smo to i učinili. Zakonom se propisuju uvjeti za upis učenika i ostalih polaznika u srednje strukovno obrazovanje. Također zakon propisuje obvezu ugovaranja provedbe praktične nastave i stručne prakse kod poslodavaca, prava i obveze svake ugovorne strane te visinu nagrade učeniku za provedbu praktične nastave. Ovdje smo naravno na vaš prijedlog unijeli i obvezu škole kao ustanove koja je također involvirana u ugovaranje stručne prakse kod poslodavaca skupa sa roditeljima, odnosno sa učenicima. Sukladno ovome zakonu, ustanovama koje provode strukovno obrazovanje mogu se organizirati centri novih tehnologija, s ciljem provedbe praktične nastave ili dijela praktične nastave te vježbe odgovarajuće struke. Mrežu centara novih tehnologija i pripadajućih ustanova za strukovno obrazovanje donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje na prijedlog Agencije za strukovno obrazovanje. Već sada ih u Republici Hrvatskoj imamo 16, ali normativno nigdje nije bilo uređeno, to su centri novih tehnologija u kojima se može održati jedan dio nastave, ali ne u svakoj školi. Nisu sve škole opremljene tako skupom i modernom opremom pa ćemo iz tih razloga u tim centrima realizirati nastavu za sve one koji u toj mini regiji gravitiraju u školi gdje se nalazi centar novih tehnologija. Zakonom se daje mogućnost nastavka obrazovanja polazniku koji je na više od dvije godine iz opravdanih razloga prekinuo obrazovanje, a u međuvremenu se promijenio u curiculumu. Do sada je to bilo poprilično problematično, utvrđivala se razlika ispita itd. Ovdje otvaramo takvu mogućnost na korist samome polazniku. Zakon propisuje način određivanja mreže curiculuma i mreže ustanova za strukovno obrazovanje i to na neki način korespondira sa zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi, onom obvezom osnivača da utvrde mrežu programa i mrežu škola u roku od godinu dana. Na koncu dopustite, poštovane zastupnice i zastupnici, da posebice naglasim da sve ono što ste rekli u raspravi u prvome čitanju najveći dio toga smo prihvatili. Hvala vam na tim prijedlozima, jer ste time bitno poboljšali Konačni prijedlog Zakona o strukovnom obrazovanju. Jednako tako htio bih zahvaliti i svim klubovima koji su ovaj zakon podržali u prvome čitanju, vama koji ste podnijeli amandmane koje ćemo razmotriti. Ja Ja se neću sada očitovati na njih, obzirom da ćemo jedan tih amandmana sigurno prihvatiti u cijelosti kako ste naveli, a jedan dio možda u malo izmijenjenom obliku pa ćemo onda kada bude glasovanje biti vrlo precizni u tom određenju. I na koncu na koncu smo nešto obećali. To je bilo na vaš prijedlog. Ja ću ovdje reći i točno, na prijedlog zastupnica Gvozdena Flege i na prijedlog zastupnika Frane Matušića koji su sugerirali da započnemo sa poslovima na pripremi izrade Prijedloga Zakona o umjetničkom obrazovanju. Ja vas želim obavijestiti, uz to što vam zahvaljujem da smo imenovali povjerenstvo koje je već održalo jednu sjednicu i koje je dobilo svoje zadaće. Započeli su s radom i mi se nadamo da ćemo tijekom ove godine pripremiti i ovaj zakon i ovdje ga pred vama iznijeti. Hvala vam najljepša. **Šeks, Vladimir I za klape. Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, zakonodavstvo, gospodarstvo, razvoj i obnovu, europske integracije. Hvala vam Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajniče, gosti iz Agencije za strukovno obrazovanje i ministarstva, kolegice i kolege. Ja ću evo na samom početku zahvaliti na ovoj vijesti našem državnom tajniku da je u izradi i novi Zakon o umjetničkom obrazovanju jer je i Klub zastupnika HDZ-a nakon čitanja, prvog čitanja ovoga strukovnog zakona predložio da se na inicijativu i podržao je inicijativu kolege Matušića i kolege Flege da se zaista priđe izradi jednog opet specifičnog Zakona o umjetničkom obrazovanju. A sada nešto o strukovnom obrazovanju kojeg smo mi kao klub razmotrili i u ovom drugom čitanju sa predloženim izmjenama i ovim dopunama koje su proizašle iz prvog čitanja. Vrlo je važno da je evo strukovno obrazovanje nakon niza godina i pokušaja napokon dobilo jedan svoj temeljni zakon. Dobro je da su se svi sudionici u prvoj raspravi, a želim to ovdje posebno istaknuti, kod prvog čitanja da su bili suglasni da je zakon zaista dobar, da je moderan, da je orijentiran prema ishodima učenja što je vrlo važno, da pretpostavlja horizontalnu i vertikalnu prohodnost, da govori o modularnosti. Vrlo je bitno da zakon predviđa i mrežu a ne samo mrežu škola. To je vrlo značajno. Ovo je vrlo važan zakon. Ja bih rekla ne samo u sustavu obrazovanja, nego kolegice i kolege u razvoju i u poticaju u razvoju gospodarstva. A sukladno tome da sigurno da razvojem gospodarstva potrebno je imati i obrazovanu, a i osposobljenu radnu snagu. Ovaj zakon zato je dobro što razlikuje i formalno, neformalno i informalno obrazovanje. Važan dio predloženog zakona je i reguliranje partnerstva, dakle uključivanje svih socijalnih partnera u razvoj i održavanje strukovnog obrazovanja. To je vrlo bitno da ste i vi rekli kao predlagatelji, kao Ministarstvo obrazovanja da na izradi ovog zakona nije radilo samo Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa, nego da su u izradi ovog zakona kao partneri sudjelovali i kao dionici svaki za sebe i Ministarstvo gospodarstva i Gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora i socijalni partneri, sindikati, Hrvatska udruga poslodavaca. To je dakle bio dobar temelj već u izradi ovoga zakona, dakle da će zakon postići ono što se od njega i očekivalo, a ja mogu reći zaista jedan dobar prijedlog budućeg strukovnog obrazovanja. On će vjerujem biti temelj u strukovnom obrazovanju, osim ovoga zakona koji će svakako i prije svega uokviriti i pretpostaviti neke postavke koje će trebat promijeniti u samom sustavu obrazovanja u praksi, biti dobar poticaj da se krene u daljnju reformu ovog obrazovanja. Vlada je osnovala i Agenciju za strukovno obrazovanje još 2005. godine koja je imala svoje određene zadaće. Ja neću ponavljati sada koje su to bile zadaće, ali vjerujem da je jedna od osnovnih zadaća bila upravo i formiranje i sudjelovanje u izradi ovog zakona, zatim redefiniranje prije svega obrazovnih strukturnih sektora, zanimanja po sektorima, definiranje izlaznih znanja, vještina i kompetencija koje su vrlo značajne za strukovno obrazovanje i prije svega izradu jednog modernog i otvorenog kurikuluma za svako zanimanje. Evo, dobro je da ste zakonom predvidjeli da se formiraju kao što ste vi napomenuli državni tajniče, sektorska vijeća koja imaju značajan zadatak i vode brigu o cjelokupnom strukovnom obrazovanju. Dobro je da ste predvidjeli uključivanje, to sam i kod prvog čitanja izričito napomenula, regionalne i područne (lokalne) samouprave kao osnivača koji će se uključiti u osiguranje mjesta za izvođenje praktične nastave, jer su i do sada polaznici biti okrenuti, naročito u obrtničkim zanimanjima, Obrtničkoj komori i nažalost počesto roditelji i oni bili prepušteni sami sebi u traženju za stručnu praksu. Ovdje sada imamo i jednu odredbu po kojoj se zaista lokalna odnosno regionalna samouprava kao osnivač srednjih škola za sada u Hrvatskoj, mora uključiti u rješavanje i ovog problema. Isto tako je dobro, mada je u raspravama ponekad bilo i naznačeno, dobro je da se utvrđuje i provjera stečenog znanja negdje u 2. godini za polaznike odnosno za učenike, a samim tim će se provjeriti u biti i rad poslodavca, onoga tko daje tu i kod koga učenik ide na praktičnu nastavu. Dakle, provjeriti će se na neki način i njihova osposobljenost i ono što oni daju. Zakonom se predviđa novčana naknada u visini isplaćene neto plaće u Republici Hrvatskoj u određenom postotku za polaznike za vrijeme izvođenja praktične nastave sukladno vremenu, kao što je predviđeno zakonom, provedenom na praksi što je svakako dobro. Ovih dana smo čuli niz rasprava o tome je li to dobro i nije. Ja, kolegice i kolege, u ime kluba HDZ-a mislim da je dobro, ponukana osobnim iskustvom kojeg sam imala i to sam razmotrila sa mojim kolegama u klubu, u jednoj takvoj strukovnoj školi koja je izvodeći školsku radioničku praksu ja bih rekla pomalo zarađivala i imala svoju određenu dobit iz školske radionice koju je upotrebljavala prije svega za nastavna pomagala, za opremu, za modernizaciju škole, ali je i nagrađivala učenike. Bio je to veliki poticaj učenicima da se uključe. Samim time što smo i ovdje predvidjeli ovo, omogućili smo dakle i učenicima učenicima da se osjećaju prije svega korisni, ali i dala im je jedan motivirajući oslonac da se što više uključe. Zato vam hvala što ste prihvatili i još našu inicijativu da osim onoga što je predviđeno u zakonu u postocima da učenici mogu dobiti kao nagradu, da ta nagrada nije već zbog motivacije mogu se učenici, dakle poslodavci mogu nagraditi učenike i još dodatnim financijskim sredstvima. Posebno mjesto, vi ste na samom kraju rekli, su centri za nove tehnologije ili centri izvrsnosti. Ima ih 16 u Hrvatskoj. Znam kako djeluju i za sada mislim da u ovim situacijama možda ih je dosta, ali bi bila sklona tome da zaista u svim našim županijama i u svim većim gradovima ovakvi centri postoje. Mi smo rekli da se zalažemo za mrežu programa, dakle i ti centri u toj svojoj mreži programa imaju itekako veliku ulogu. Dakle, smatramo da bi trebalo još pojačati i opremanje ovakvih i osnivanje ovih centara izvrsnosti, centara za nove tehnologije. tehnologije. Pozdravljamo isto tako i problematiku. Ovaj zakon je utvrdio i okvire za problematiku vezanu uz nastavnike, stručne učitelje čiji je nedostatak velik. Naime, svake godine se sve i više strukovne škole nalaze u jednoj novoj poziciji nažalost, da je nedostatak stručnih kadrova velik. Zato je dobro da se da se ovdje posebno mjesto i posebna pozornost posvetila u ovom zakonu i stručnim učiteljima. I na kraju, nadam se još jednom uz ovaj budući Zakon o umjetničkom obrazovanju i uz ovaj zakon da će on doživjeti svoju dobru primjenu, da je on dobar korak za razvoj strukovnog školstva koje je svakako i temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Evo i u drugom čitanju kao konačni prijedlog, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice, podržat će ovaj Zakon o strukovnom obrazovanju. Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će donošenje Zakona o strukovnom obrazovanju i smatramo da ovaj zakon dolazi u pravo vrijeme u Hrvatski sabor. Naime, Hrvatska se nalazi pred ulaskom u Europsku uniju ali je već danas suočena sa rastućom konkurencijom pa je potrebna brza prilagodba koja nije moguća bez znanja, koja sadašnji sustav strukovnog obrazovanja ne daje u dovoljnoj mjeri. Proizvodna zanimanja vape naprosto za kadrovima, ali među mladima ne postoji motivacija za njihovog odabir, pa treba mijenjati odnos prema radu i radu i učenju. Čak niti stipendije koje daje Obrtnička komora, a i mnoge županije za obrtnička i strukovna zanimanja nisu dovoljno zainteresirale mlade ljude da se odluče za ta zanimanja koja su uglavnom u većini županija deficitarna. Hrvatska obrtnička komora naime je u posljednjih 12 godina osigurala je naučničkih mjesta za 82300 naučnika po obrazovnoj godini i razredu. Ti naučnici ostvarili su praksu u obrtničkim radionicama koje su im stavile na raspolaganje svoj prostor, opremu i stručne učitelje. U tih 12 godina naučnici i stručni učitelji odradili su preko 163 milijuna radnih sati. Sve licencirane radionice dužne su isplaćivati naknadu naučnicima, pa ako uzmemo onu najnižu cijenu sata od četiri kune kako je to definirano ugovorom o naukovanju to je za obrtnike u ovih 12 godina bio trošak ili bi rekli ulaganje od preko 652 milijuna kuna. U proteklih 12 godina ispit je o stručnoj osposobljenosti položilo 12158 kandidata, a majstorske ispite 7697 majstora. Upravo zbog tako velikog angažmana Obrtničke komore i omogućavanju školovanja mladim ljudima za deficitarna, obrtnička zanimanja i strukovna zanimanja smatramo da je nužno da Ministarstvo znanosti i obrazovanja uvažava Obrtničku komoru kao partnera i da je potrebno snažnije uključivanje Obrtničke komore u procese donošenja odluka vezanih uz strukovno obrazovanje. Ovo je također važan zakon i zbog toga što je njime obuhvaćeno 75% od svih učenika srednjih škola, konkretnije njih 130000. Zakon ima za cilj usklađivanje obrazovanja sa gospodarstvom i potrebama tržišta rada. Ovaj zakon regulira specifične potrebe strukovnog obrazovanja. On regulira osposobljavanje i usavršavanje učenika, cjeloživotno obrazovanje kao i pitanja vezana uz praktičnu nastavu i vježbe. Agencija za strukovno obrazovanje donošenjem ovog zakona mora se prihvatiti posla zbog kojeg je osnovana, a isto tako osniva se i Vijeće za strukovno obrazovanje, a kroz Strukovna vijeća donijet će se i standardi zanimanja. U slučajevima vježbi i praksi kod poslodavaca zakon predviđa pravo na naknadu i to mjesečnu naknadu za učenike prvih razreda u iznosu od 10% prosječne plaće ili 500 kuna. Za drugi razred 20% prosječne plaće ili tisuću kuna, a za treći i četvrti razred 25% prosječne plaće ili 1250 kuna. Mi u HSS-u smatramo da je to izuzetno dobar koncept, no isto tako smatramo da će ga biti teško realizirati posebno sada kad se nalazimo u financijskoj krizi, pa bi trebalo razmisliti o formiranju fonda koji bi pomogao poslodavcima u krizi, a u tom smislu i u ispunjavanju njihovih obaveza prema učenicima. Smatramo također da će u malim sredinama ovaj institut nagrade propisan člankom 31. biti teže ostvariv i da će poslodavci izbjegavati sklapanje ugovora, odnosno uzimanje naučnika će predstavljati dodatan problem za realizaciju cijelog ovog projekta. Iz zakona nije razvidno da li će i škole koje imaju svoje radionice, a u kojima se obavlja praksa morati sklapati ugovore sa učenicima i plaćati im naknadu ili ne, pa bih molila državnog tajnika da taj dio pojasni. Također želimo upozoriti na članak 26. gdje se spominju pedagoške kompetencije mentora, ali nije definirano koje su to kompetencije i na koji način se mogu steći. Mora se priznati da mentori danas uglavnom imaju stručne kompetencije što je važno za praktičnu nastavu. Ali mnogi od njih nemaju formalno položene pedagoške predmete, pa to dovodi u pitanje mogućnost daljnjeg izvođenja praktične nastave ako se jasno ne definira u zakonu što su pedagoške kompetencije i u kom roku ih mentori moraju steći od samog dana donošenja zakona. Također predlažemo da se u članku 14. stavak 1. redak 6. te u članku 16. stavak 4. koji se odnose na Vijeće za strukovno obrazovanje i na sektorska vijeća kao član vijeća uključi i predstavnik krovne nacionalne udruge osoba sa invaliditetom. Kad se govori o strukovnom obrazovanju nezaobilazno treba upozoriti na potrebu smanjenja opterećenosti učenika strukovnih zanimanja. Naime, prošle godine je održan jedan vrlo interesantan skup pod nazivom pravo učenika strukovnih škola. Na tom skupu bila je i pravobraniteljica za djecu koja je razgovarala sa učenicima različitih strukovnih zanimanja i oni su upravo kroz raspravu upozorili na velika opterećenja i probleme sa kojima su suočeni i smatram da ta njihova razmišljanja treba doista shvatiti ozbiljno i voditi računa o njima kad će se ovaj zakon implementirati i kad se izrađivati podzakonski akti. Naime, čini se da su u ukupnim školskim obavezama najopterećeniji učenici medicinskih škola. Osim što imaju 18 predmeta, paralelno odvijanje prakse i nastave povremeno dovodi do dnevnog opterećenja učenika od 10-tak sati. Učenici koji stanuju izvan grada ne stižu otići do svoje kuće između prakse i nastave, pa ako imaju praksu od 7 do 11 sati, a nastavu od 14 do 19,30 događa se da tri puta u tjednu izvan kuće provedu i po 15 sati. Kad bi u školi postojao prostor za učenje, odmor i prehranu taj teret bi im bilo svakako lakše podnijeti, pa je to evo jedan prijedlog za resorno ministarstvo. Učenici ugostiteljskih programa zadovoljniji su od ovih koji pohađaju Medicinsku školu. Smatraju da su manje opterećeni od njih. No, smatraju da bi im učenje i teorije prakse bolje funkcioniralo kad bi se teorijska nastava i praksa potpuno odvojile i kad bi se izmjenjivale iz tjedna u tjedan. Tako bi se kažu ostvario kontinuitet koji bi olakšao učenje, a i njihova bi stručna praksa tad imala bolje učinke. Iznimno im je važno da im poslodavci na praksi omoguće stjecanje vještina koje čine njihovu struku za što se učenik ponekad mora sam izboriti, ali u pravilu pritom mogu računati na podršku stručnih učitelja iz škole. Za svoj rad u pravilu učenici ugostiteljskih programa dobivaju naknadu. Problemi u odnosima sa poslodavcima najviše opterećuju buduće frizere. Većina ih zbog pritiska poslodavaca odrađuje veći broj sati prakse od obaveznog, na primjer 1000 umjesto 750. Često rade tijekom blagdana i gotovo cijelog ljeta bez naknade uglavnom poslove čišćenja i pospremanja te vrlo rijetko dobivaju priliku učiti svoj zanat u frizerskom salonu. Praksu trebaju pronaći sami, a u reguliranju odnosa s poslodavcima, škola im ne pomaže. Kao problem navode i to što učenici moraju sami nabaviti profesionalni frizerski pribor, lutke za šišanje i ostalo, što je nemali financijski teret. Polaznici programa u građevinarstvu znatno su zadovoljniji i organizacijom nastave u kojoj se po tjednima smjenjuju nastava i praksa, uvjetima na praksi budući da su osigurani, dobivaju naknadu, a također imaju i prilične izglede za pronalaženje zaposlenja odmah po završetku škole. Učenici tehničke škole požalili su se na to da ih uvođenje državne mature skrojene prema gimnazijskom programu kao uvjeta za pristup visokom školstvu nedvojbeno dovodi u dosta tešku situaciju. Od njih se zahtijeva da uz redovite obaveze i pripremu završnog ispita za strukovnu školu paralelno svladavaju i gimnazijski program iz hrvatskog, matematike i stranog jezika, odnosno ostalih predmeta. To ih, smatraju, automatski diskvalificira u odnosu na one koji su pohađali gimnaziju. Smatraju da su spremni za mnoge tehničke fakultete od gimnazijalaca, što se kažu potvrdilo u rezultatima prethodnih naraštaja polaznika tehničkih škola, ali sada će im pristup fakultetu biti otežan i o tom treba svakako razmisliti. učenici medicinskih škola upozoravaju da su polaznici gimnazija na neki način u boljoj poziciji uvođenjem državne mature. Učenici medicinskih škola se pitaju na koji način će položiti državnu maturu iz matematike kad oni uopće nemaju matematiku u svojoj srednjoj školi. Isto tako smatraju da je apsurd i to što bez državne mature ne mogu upisati ni veleučilišni studij za više medicinske sestre, a bez višeg obrazovanja mogu biti tek njegovateljice ili njegovatelji. Mi u HSS-u smatramo da je upravo ova rasprava koja je provedena između učenika različitih strukovnih obrazovanja itekako dobrodošla jer je ona dobar pokazatelj što trebamo promijeniti ovog trenutka da bi učenike rasteretili, da bi im osuvremenili njihove obrazovne da bi poboljšali uvjete rada, ali isto tako da bi na neki način uskladili potrebe gospodarstva sa obrazovanjem učenika, odnosno da bi to obrazovanje mogli planirati, voditi računa o specifičnostima pojedinih zanimanja. Smatramo da je dodatni problem i nedostatak prostora za teorijsku i praktičnu nastavu za učenike strukovnih škola, stoga se mi u HSS-u zalažemo da gradnja novih obrtničkih, tehničkih i strukovnih škola svakako uđe u prioritet ove Vlade i to ćemo podržati. Hvala lijepo. **Šeks, Poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče sa suradnicima. Ja želim na samom početku reći da će Klub zastupnika SDP-a podržati donošenje ovog zakona kao što smo oduvijek podržavali sva ona zakonska rješenja koja koja su dobra, koja su suvisla, a to je posebno važno u obrazovanju jer ako želimo napraviti i najmanju promjenu koja zaista čini neku razliku, to je promjena koja je više od jednog političkog mandata od 4 godine. I sve ono što donosimo vezano uz obrazovanje moramo računati da će svoju pravu primjenu i prave efekte ćemo moći vidjeti tek najranije za petnaestak godina, stoga je potrebno zaista dobro osmisliti mjere u obrazovanju i onda na stručnom konsenzusu imati politički inače neslavno propadaju kao što je to bio slučaj i sa većinom stvari do sada. U tom smislu, ovaj zakon je dobar, nama iz SDP-a je posebno drago što je usvojio, ne samo pojmovno, nego i sadržajno neke stvari u koje smo bezuspješno pokušavali uvjeriti uvjeriti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Evo, još prošlo ljeto kada smo donosili Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kao što je to primjerice mreža kurikuluma, priznavanje neformalnog i formalnog učenja, kurikularno programiranje i još neke druge stvari. Želimo također istaknuti važnost strukovnog obrazovanja, ne samo iz činjenice da gotovo 75% učenika i učenica ide u to srednje strukovno obrazovanje, već i zbog toga što danas u Republici Hrvatskoj 41% stanovnika ima završenu samo osnovnu školu ili manje od osnovne škole i oni koji jesu u radnoj dobi su još uvijek, da tako kažem, mušterije za ovaj sektor srednjeg primarnog strukovnog obrazovanja i mislim da ih na neki način trebamo uključiti. Ovom prigodom želimo istaknuti važnost cjelovitih integriranih integrirajućih rješenja, da tako kažem za obrazovni sustav. puno previše puta svjedočili stihijskim nepripremljenim projektima u obrazovanju koje su u konačnici izazivale zbrke i u učionicama i u zbornicama i na koncu konca u domovima hrvatskih obitelji. ne moramo spominjati primjere od pedagoških standarda ili nekih rješenja iz zakona od prošlog ljeta gdje treba donijeti školski kurikulum do kraja 9. mjeseca, pa ga onda ipak ne možemo donijeti jer nismo donijeli nacionalni iako to sve skupa piše u zakonu. važno je da negdje i ovdje postignemo suglasnost da ovaj Zakon o strukovnom školstvu, koliko god da je dobar, on ipak samo parcijalno rješava jedan važan i velik sustav, ali ipak samo jedan dio sustava. u tome je na neki način i najveća zamjerka, da tako kažem i najveći nedostatak vezan uz ovaj zakon. Na globalnoj razini se to može opisati činjenicom da ne postoji velika slika, da tako kažem. Mi možda imamo dokument koji nazivamo Strateški plan za 2005. i 2010., no međutim, na konkretnoj razini mi nemamo definirana rješenja. Nekoliko primjera. U posljednje dvije ili tri godine čuli smo nekoliko najava da će se produžiti osnovno obrazovanje na ovaj dio srednjeg školstva, to se direktno tiče ovoga zakona. Prvo je 2007. godine na proljeće ministar rekao, evo od 9. mjeseca 2007. će cijela srednja škola biti obvezna. Onda se od toga odustalo jer je to naravno bilo nerealno. Onda je u 11. mjesecu predstavljen nacrt nacionalnog okvirnog kurikuluma gdje je napisano da će srednja škola biti obvezna od 2 godine trajanja. A prošli tjedan se najavila srednja škola obvezna u minimalnom trajanju od 3 godine. I dok god mi ne znamo na koji ćemo način produžiti obvezno obrazovanje, ali sad bar znamo da ćemo ga produžiti, mi ne možemo, da tako kažem, pouzdano znati što će se dešavati i sa segmentom srednjeg strukovnog obrazovanja. Drugi primjer je koncept kurikuluma, odnosno pojmovnih određenja. Drago mi je da se, i svima nama je drago da se konačno prihvatilo ono što smo, ponavljam mi kao zastupnici i zastupnice iz SDP-a pokušavali bezuspješno nažalost ljetos staviti kao službenu državnu politiku, no međutim mi još uvijek nemamo definirane ključne pojmove koje bi morali znati prije nego što ih punimo sadržajima. U ovom zakonu se nacionalni kurikulum definira na jedan način, nacionalni kurikulum u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi na drugi način, u nacionalnom okvirnom kurikulumu se definira na treći način. I dok mi te stvari ne znamo mi ćemo imati problema sa strukovnim obrazovanjem. Već spomenuti Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi neke stvari rješava na jedan način, ovaj zakon rješava na drugi način. Pritom prvenstveno mislim na dio oko programiranja. Već spomenuta državna matura, još jedan primjer, polagat će se u srednjim strukovnim školama, neće se polagati u srednjim strukovnim školama. Može se polagati ali ti koji to polažu moraju ići na dodatnu nastavu da bi je mogli savladati. Mi još uvijek zapravo ne znamo kakve će to implikacije imati na djecu koja sada idu u srednju školu. Jer nadam se da ćete se složiti da ukoliko netko treba polagati državnu maturu kao uvjet za upis na fakultet on ne može ne može mu uvjet za svladavanje sadržaja biti dodatne instrukcije u školi, on to mora svladavati u redovnom programu posebno ukoliko je to uvjet za prohodnost prema visokom školstvu. To su samo neki od primjera kako nedovoljna definiranost i nepostojanja te velike slike zapravo može sprječavati sve dobre namjere i sve ono oko čega se mi složimo kod ovog zakona. Nešto specifičnije koje se odnosi na sam ovaj zakon odnosno na sam dio strukovnog školstva. Definiranje kvalifikacijskog okvira, rečeno je da je to temelj za usuglašavanje s Europskom unijom. Mi hoćemo istaknuti da je on neobično važan za mobilnost radne snage i za sutra sudjelovanje naših građana na tržištima rada zemalja Europske unije, ali suprotno onome što je kolegica Petir malo prije rekla mi u tome jako kasnimo. Ne da je ovaj zakon došao u dobro vrijeme mi jako kasnimo. Mi očekujemo u roku od godinu dana ili nekoliko godina postati punopravna članica Europske unije a naša djeca još nisu ni krenula u obrazovni sustav koji ih može obrazovati za to tržište, a sada smo već zapravo trebali najmanje imati prve generacije sposobne sutra izaći na tržište Europske unije sa prepoznatljivim kvalifikacijama. Zanimljivo je gospodin državni tajnik uvodno rekao da se ovim zakonom odredbe zakona usklađuju s budućim odredbama kvalifikacijskog okvira. Meni je jako zanimljivo kako se nešto s nečim budućim može usklađivati. Bilo bi logičnije da smo na neki način definirali kvalifikacijski okvir onda i temeljem njega zapravo vukli ovu samu priču iz zakona. Drugo, ostvarivanje ciljeva koji se proklamiraju ovim zakonom. Osobno volim reći da je jedna od relativno najlakših stvari na svijetu donijeti i promijeniti zakon, posebno dobar zakon, no međutim nama sto dobrih zakona neće pomoći u situaciji kad nemamo dovoljno obrazovanih nastavnika, kad u strukovnom školstvu imamo previše previše nestručno zastupljene nastave, kad su nam školske učinioce i radionice prilično loše opremljene iako se na tome nešto radilo posljednjih godina, to valja reći, kada udžbenika za strukovne predmete uglavnom nemamo jer nitko nema komercijalnog interesa i tiskati jer su to male naklade a naš Zakon o udžbenicima ne priznaje to kao na neki način male naklade i ne daje dovoljno poticaja jer je cijeli zakon pogotovo nakon zadnjih izmjena definirane su gotovo isključivo komercijalnim osnovama. Teško je dok svi ti uvjeti nisu ostvareni reći u redu je zakon je super i od sutra će nama biti bolje i nešto će se konkretno dogoditi. Da bi sve skupa došlo u praksu potrebno je mnogo više činiti i na edukaciji nastavnika prvenstveno a onda i nastaviti ono što je započeto sa opremanjem škola. Učenička praksa. Neobično je važno zaštiti djecu. Previše puta smo i svatko od nas svjedočio tome da se djeca na stručnoj praksi koje treba zapravo osposobiti i opremiti i znanjima da ono sutra mogu krenuti raditi, da budu sposobni raditi zapravo ne rade ono što je u opisu njegovog kurikuluma i mi smatramo da je zaista potrebno ovaj zakonski tekst i u tom smislu smo i podnijeli neke amandmane ojačati na neki način i zaštitu djece omogućivši da roditelj odnosno dijete mogu raskinuti ugovor sa poslodavcem ukoliko poslodavac ne ispunjava uvjete iz ugovora odnosno da utvrdimo kaznene odredbe ukoliko se poslodavac ne pridržava zakona. Mi imamo kaznene odredbe za srednje škole, no međutim kaznene odredbe u zakonu za poslodavce koji iskorištavaju djecu nemamo, i to je nešto što treba amandmanom urediti. I posljednje u ovom dijelu, usklađivanje s potrebama tržišta rada. Ova fraza usklađivanje s potrebama tržišta rata je postala dosta popularna mantra da tako kažem i kad govorimo o visokom obrazovanju i ovdje a da zapravo nikada nismo vidjeli koji su kapaciteti naših gospodarstvenika da kažu što je ono što njima treba za pet ili deset godina. Mi ćemo reći ok ovo je usklađivanje sa potrebama tržišta rada ali mi zapravo uopće ne znamo što tržištu rada treba i u tom smislu to naravno nije jedina i isključiva odgovornost Ministarstva obrazovanja ali mislim da treba potaknuti i sektorske komore ali i Ministarstvo gospodarstva i na edukaciji da tako kažem poslodavaca a posebno malih poslodavaca da u svoje poslovne planove uključe i ovu kadrovsku politiku. Naše zastupnice i zastupnici su osim amandmana vezanih uz zaštitu djece i ovo pojmovno raščišćavanje podnijeli i amandmane vezano uz rokove. Kolegice i kolege, ako usvojimo sutra ovaj zakon on će doći u primjene u škole u školskoj godini 2014./2015., ne ranije i koliko god imali razumijevanja da se neke stvari žele učiniti detaljno ne na brzinu itd. nemamo razumijevanja primjerice za činjenicu da ministar ima punih godinu dana da donese podzakonske akte i za još neke druge rokove odnosno ako nam to zaista jest prioritet kao što čini mi se ovdje i postoji suglasje u parlamentu, mislim da te rokove treba bitno skratiti. da zaključimo sa zakonom. Mi dosta kasnimo. Mi inače kasnimo u ovom dijelu obrazovanja. Ovo je ipak nešto došlo ali zakon će ostati samo skup dobrih želja ako se svom brzinom ne krene u njegovu implementaciju i ne donese se nekakav akcijski plan napisan ili nenapisan koji će zaista implementirati rješenje iz zakona prvenstveno što se treba napraviti, tko to treba napraviti, u kojim rokovima i za to imati adekvatne financije u državnom proračunu. Ako mi svake godine u rebalansu državnog proračuna ili odlukom Vlade o preraspodjeli sredstava skidamo novce za opremanje učionica, za usavršavanje nastavnika itd. sto dobrih zakona nam neće pomoći da nam situacija u zbornicama i učionicama bude bolja i drugačija. I na samome kraju da ponovim, mi ćemo iz SDP-a zaista podržati ovaj zakon. Voljeli bi kada bi se usvojili i neki od naših amandmana ali želimo i upozoriti da je prilično opasna da tako kažem situacija i za djecu ali i za državu za društveni razvoj da mi iz obrazovanja dobijmo samo parcijalna rješenja. Najčešće su ta parcijalna rješenja loša evo ovo je jedno od boljih rješenja, a da veliku sliku i da zapravo želimo od obrazovnog sustava dobiti i kamo želimo ići još uvijek nismo definirali. Bez toga i ova dobra parcijalna rješenja imaju veliku šansu da propadnu. Rekao bi naš kolega Leko to vrlo često ponavlja ovdje u Saboru, znam ja nas. I u nekim situacijom mislim da trebamo biti bitno oprezniji, bitno definiraniji i bitno brži. Zahvaljujem. Hvala. Klub zastupnika HNS-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite. **Koračević, Zlatko (HNS)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo ovaj Konačni prijedlog Zakona o strukovnom obrazovanju. Ja moram na početku uputiti pohvalu predlagaču, jer ovim Konačnim prijedlogom Zakona o strukovnom obrazovanju i potpuno opravdano i logično, uključene su brojne primjedbe i prijedlozi s prethodne rasprave. Činjenica da za ovaj Konačni prijedlog Zakona o strukovnom obrazovanju imamo čitav niz već usvojenih temelja, a to je usvojena Strategija razvoja strukovnog obrazovanja, usvojen je Akcijski plan provedbe strategije, postoje i Agencije za strukovno obrazovanje. Nadalje, u dijelu gdje se spominje nacionalni plan uključen za pristupanje Europskoj uniji u jednoj rečenici spominje i ciljeve za 2009. godinu, a to su razvojni ciljevi strategije koji obuhvaćaju razvoj standarda zanimanja, kvalifikacije, kurikulum, što implicira ulaganje u opremanje i stručno usavršavanje strukovnih škola i nastavnika. Uglavnom kada govorim o infrastrukturi suglasni smo da je potrebno i nužno kada govorimo o aktivnostima aktivnostima i onima koji trebaju te aktivnosti provesti suglasni smo. Jedino u čemu nismo suglasni, a to je tko će i kada će i koliko će to uspješno provesti? Nije to samo problem, ovdje konkretno govorimo o strukovnom obrazovanju, problem je to u svim segmentima, problem je to u svim raspravama. Sigurno da ovdje kada govorimo o strukovnom obrazovanju koje je prilično osjetljivo, jer je direktno vezano na gospodarstvo, a vjerujem da će se konačno prihvatiti činjenica i to sa konkretnim akcijama i mjerama Vlade Republike Hrvatske je jedino gospodarstvo ili jedino onaj sustav koji stvara novu vrijednost, a u taj sustav je direktno uključeno i strukovno obrazovanje o kojem danas govorimo, je ono što može osigurati nekakvu mogućnost razvoja, a sasvim sigurno ne zaduženja s kojima smo došli do 40 milijardi eura ukupnog duga. Nadalje, provedena studija tržišta rada što je u svakom slučaju za pohvaliti, utvrđen je broj obrazovnih sektora, smanjen sa 33 na 14, ažuriran je popis zanimanja, osnovana su sektorska vijeća, činjenica da imamo Zakon o srednjem obrazovanju, Zakon o obrazovanju odraslih, Zakon o obrtu. Mogli bi nabrajati u nedogled, ali u svakom slučaju ono s čim smo se i vjerujem i gotovo sam siguran sa svim usuglasiti da je stvoren jedan vrlo kvalitetan temelj i za ovaj Konačni prijedlog Zakona o strukovnom obrazovanju. O tome kako i na koji način ćemo to dalje provoditi to je drugo pitanje i u prethodnim raspravama u ime klubova bilo je nekoliko primjedbi primjedbi i možemo reći čitav niz primjedbi iz prakse do sada. Nema potrebe da ja to sada ponavljam, ali sasvim sigurno imam obavezu u ime kluba Hrvatske narodne stranke upozoriti na nešto što se nije činilo ili ako se činilo, činilo se loše, a u ovom konkretnu slučaju govorimo o o tim preduvjetima za primjenu Konačnog prijedloga Zakona o strukovnom obrazovanju. Konkretno vezano uz ovaj zakonski prijedlog mi u klubu Hrvatske narodne stranke imamo nekoliko primjedbi. Te primjedbe su već obuhvaćene i sa upućenim amandmanima. Nadam se da će predlagač prihvatiti prijedloge i primjedbe koje su predložene amandmanima. Konkretno vezano uz članak 6. koji govori koji govori u svom stavu 5. standardi i zanimanje strukovnih kvalifikacija redovito se usklađuju s potrebama tržišta rada u pravilu svakih 5 godina. Smatramo da je 5 godina predugačak rok, pogotovo danas. Ako odgovorno, a vjerujem da za to imamo dovoljno elemenata i dovoljno informacija da nam gospodarstvo nije nikada bilo u težoj situaciji nego danas, da su krizna vremena u pravo ta vremena kada se sadi. Strukovno obrazovanje je definitivno nešto s čim se sadi s čim se stvara nova vrijednost, jedna dinamika usklađivanja gospodarstva posebno imajući u vidu da mi nemamo strategiju industrijskog razvoja, mi ju nemamo. Mi imamo kozmetiku, a nemamo stvarno strategiju koja bi bila primjerena našim mogućnostima, našim prirodnim potencijalima i našim potrebama. Mi imamo lutanje. Da je donošenje takve strategije izuzetno nužno i potrebno to smo uvjeren sam suglasni svi. I sigurno da ta strategija bi riješila čitav niz dilema koje su vezane i u budućoj primjeni ovog zakona. Ali istovremeno smatramo da taj rok je predugačak 5 godina, i smatramo da ga treba skratiti. Vlada ima te mogućnosti kao što to uspješno radi prekrajanjem zakona sa svojim uredbama sa zakonskom snagom. Prema tome, ima i ovdje ako već je u konačnom prijedlogu napisano 5 godina, ali u praksi vjerujem da će tu Vlada, barem u tom segmentu sa tim alatom kojega često puta zloupotrebljava, barem u tom segmentu ga upotrijebiti korisno, korisno, pragmatično i u trenutku kada je potrebno. Od nedavno imam jednu informaciju, a vjerujem i državni tajnik je nedavno bio na varaždinskom području, da ima istu tu informaciju, a to je da upis u srednju poljoprivrednu školu, zanimanje za upis u srednju poljoprivrednu školu pao 40%, 40% niži u odnosu na interes koji je bio nekad prije. Zašto? Zbog čega? Vrlo jednostavno. Poljoprivredna politika nam puca po šavovima. Mislim da su to problemi, ali životni problemi, problemi koji direktno veze imaju sa ovim, u onom temeljnom dijelu sa ovim prijedlogom zakona. Nadalje, u članku 20. možda je kozmetika. Mislim i ovakav u članku 20. stavak 2. koji definira broj polaznika, koja ustanova za strukovno obrazovanje upisuje u prvi razred planira se sukladno broju učenika, sasvim sigurno, logično i potrebno, koji završavaju osnovno obrazovanje kadrovskim prostornim mogućnostima ustanove, potrebama gospodarstva i slobodnim mjestima za provedbu praktičkog dijela obrazovanja. Čisto psihološki mislim da bi ove potrebe gospodarstva trebalo snažnije naglasiti, ako ništa drugo bar staviti prvo u nizu nabrajanja. Teško je u zakonskom prijedlogu sa strogom dosta suhoparnim izričajem naglasiti ono što je nužno, pa evo ja kroz raspravu jednostavno naglašavam ovu potrebu kao jednu od vrlo važnih, a mogu reći slobodno i najvažnijih u ovom trenutku. I već je i kolegica Lugarić spomenula odredbe koje su definirane u članku 42. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke također se priključujemo izrečenim primjedbama i smatramo da stavkom 2. standarde zanimanja strukovnih …/Govornik se ne razumije./… iz članka 6. stavka 4. ovog zakona ministar će donijeti do 31. prosinca 2012., stavak 3. 2013. Smatram da je prilično komotno su definirani ovi rokovi s jedne strane. I s druge strane smatram da je ukupni naš gospodarski trenutak, a vjerujte mi da gospodarstvo izuzetno vapi za jednim sustavnim uređenim strukovnim obrazovanjem. Mislim da su ovi rokovi predugački i smatram da te rokove definitivno treba skratiti, jer po logici ovih rokova, ovaj zakon može doći u svojoj puni u primjenu tek …/Govornik se ne razumije./… što sasvim sigurno je nešto što nas ne zadovoljava i nešto što nije u redu i nešto definitivno treba i skratiti. Da li će se to skratiti amandmanima, da li će se skratiti kasnije sa, ponavljam, opet odlukama Vlade o tom potom, ali definitivno ove rokove isto treba prilagoditi dinamici i razvoja gospodarstvenim i dinamici ukupnog gospodarstva ove države jer strukovno obrazovanje je sasvim sigurno jedan od potencijala budućnosti kojega moramo iskoristiti i zbog čega na koncu konca i donosimo i danas raspravljam o ovom zakonu. I na kraju mi u klubu Hrvatske narodne stranke podržat ćemo ovaj konačni prijedlog zakona, prvenstveno iz razloga jer ga treba početi hitno primjenjivati, s tim više što zakonodavni okvir i institucionalna infrastruktura je potpuno spremna za primjenu ovog zakona, uz akceptiranje potrebe i realnosti ukupne gospodarske situacije, prije svega nedostatke gospodarske strategije ove države koja je jedan bitnih preduvjeta i za primjenu ovog zakona, nemamo je, nužna je, potrebna je. Nadamo se da će Vlada u tom dijelu konačno pokazati svoju odgovornost prema građanima ove države, i zbog poticaja i svega ostaloga, a sasvim sigurno da primjena ovog zakonskog prijedloga da će biti jedna od korisnih infrastrukturnih potpora za onaj gospodarski razvoj i rast kojega naši građani očekuju, a na koncu konca nešto na što svi zajedno imamo pravo. Hvala lijepa. **Šeks, A prije toga državni tajnik Želimir Janjić. Izvolite. **Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Hvala vam poštovani predstavnici klubova koji ste u ime klubova govorili na potpori donošenja ovoga zakona. Pa dopustite samo da se kratko osvrnem na nekoliko detalja koje ste ovdje spomenuli. Prije svega drago mi je da zastupnica Roksandić je naglasila ovdje da se uključuju ne samo jedinice lokalne samouprave nego i osnivači u ovaj dio kada je riječ o strukovnom obrazovanju, kada je riječ o naukovanju, da su oni involvirani u ovaj segment. Jednako tako vrlo interesantan ovaj prijedlog da razmišljamo o centrima novih tehnologija u svim županijama, da se to rasporedi zapravo i sada u ovome trenutku mi uglavnom te centre imamo u središtima županija, ali ne svih. Možda nije loše dakle da u tom pravcu razvijamo, zato nam ne treba nikakav dokument. Obzirom da ovdje imamo osnovu to će biti moguće ostvariti, ali bi bilo vrlo neozbiljno od mene kad bih rekao u kojem roku. Uvijek moram bježati od rokova, ali u svakome slučaju, prijedlog je izuzetno dobar. Drago mi je da je gospođa Roksandić jednako tako naglasila ove tzv. kontrolne ispite koji se već nekoliko godina provode u našim obrtničkim zanimanjima, dakle u njihovome drugome drugome razred i ta praksa se pokazala dobrom. To nije često, to je rijetkost, ali kod onih učenika kod kojih se vidi da možda nešto treba posebno propitati da li je u pravome programu itd., ta praksa je do sada dobra. Htio bih se osvrnuti na ovo što je u ime Kluba zastupnika Hrvatske seljačke stranke rekla cijenjena zastupnica Petir. Kada je riječ o pedagoškim kompetencijama koje ste ovdje spomenuli, mi smo ih definirali zapravo kako se do njih dolazi još u temeljnom zakonu, u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i dakle to je nešto što će biti uređeno pravilnikom i kako će se dolaziti do tih kompetencija, pa će se to naravno odnositi i na nastavnike u strukovnim školama, jer je zapravo sve jedan sustav. A kada je riječ o članku 14. i 16. kada govorite o osobama s invaliditetom, mi kažemo o osobama s teškoćama u razvoju, već se potrudila svojim amandmanom u tom smislu intervenirati zastupnica Lukačić tako da to što ste istakli kao problem, to više problem biti neće zato što je ovaj amandman doista prihvatljiv. Govorili ste jednako tako o opterećenosti naših učenika u pojedinim vrstama škola, a poglavito kada je riječ o tomu, govorite o strukovnim školama, o tehničkim školama, govorite o medicinskim školama. Samo je jedna ispravka. Kada je riječ o medicinskim školama, nije točno da nemaju matematike. Imaju matematik, istina bog manje. Oni imaju u 1. i 2. razredu po dva sata matematike. Ja neću reći da je to dovoljno, ali matematiku svakako imaju. I kada govorite o tim njihovim šansama za nastavak obrazovanja kako se upisati, vjerujte da je razlika kako je sada predviđeno člankom 82. Zakona o odgoju i obrazovanju, osnovnoj i srednjoj školi gdje se predviđa polaganje državne mature za one učenike strukovnih škola četverogodišnjih koji žele, jer ne moraju ukoliko ne žele nastaviti obrazovanje, oni će izraditi svoj završni rad, obraniti ga i zaposliti se. Ali oni koji žele nastaviti obrazovanje, vjerujte, oni su u punoj boljoj poziciji, svi od reda u tehničkim školama nego što su bili prije. Ja ću podsjetiti, do sada postoje strukovne škole četverogodišnjega trajanja i postoje gimnazije. I jedni i drugi su morali položiti svoju maturu odnosno drugi završni ispit i poslije toga se pojaviti na visokim učilištima na prijemnim ispitima. I jedni i drugi. Naravno da je gimnazijalcima bilo lakše, a za razliku od njih učenici četverogodišnjih strukovnih škola su morali, obzirom da su prijemni ispiti bili takvi kakvi su bili, oni su morali svladati dodatno neke sadržaje. Na koji način? Ili su dolazili u veće centre, posebice ovdje u Zagrebu, u Pučko otvoreno učilište na dva tjedna u vrijeme kada nema nastave, da bi se pripremali za prijemni ispit na nekom fakultetu. Ta dva tjedna platili su boravak u Zagrebu, ta dva tjedna platili su tu školarinu koju su morali platiti učilištu i nitko im nije jamčio da će sigurno položiti prijemni ispit. Za razliku od toga kako je bilo dosad i ovoga kako će biti od 2010. godine, dakle mi osiguravamo tim učenicima dodatne sate ukoliko žele da sve ono što su morali platiti, zbog čega su morali ići negdje drugdje, naprave u svojoj školi o trošku države sa svojim profesorima koje dobro poznaju. To je prednost. Što je još prednost? Svi oni i ovi iz tehničkih škola nakon takvih priprema i ovi iz gimnazije prije su dakle imali svoj završni ispit i svoju maturu, a poslije toga prijemne ispite. Sada visoka učilišta u najvećem broju slučajeva kažu koristit ćemo rezultate državne mature za pristup visokim učilištima. Položite svoju državnu maturu, eventualno negdje taže izborni predmet i mi ćemo vas tangirati, sve si napravio u svojoj školi. Dakle, time se osvrćem zapravo i na onaj dio koji je spomenula i cijenjena zastupnica Lugarić. Dakle, usuđujem se reći ovaj puta podrška, potpora našim učenicima zapravo puno veća nego što je bila do sada. Kada govorimo o trajanju obrazovanja svi se slažemo s time da osnovno obrazovanje ne daje nikakvu kvalifikaciju. To je činjenica, to je tako. I da te osobe koje ne završe neku srednju školu nemaju kvalifikacije, da puno puta budu socijalno isključene. I stoga smo rekli, a vi ste donijeli prošle godine u Hrvatskom saboru onaj dokument Nacionalni program mjera, koji postupno dovesti do toga da stvorimo preduvjete i da to onda zakonski sankcioniramo. Naša je namjera i mi jesmo kandidirali kad se počelo govoriti o promjenama Ustava da u Ustav uđe odredba nakon ovih priprema, već dvije godine to radimo, nastavit će se iduće jeseni, da to kandidiramo i da kažemo da produljujemo obrazovanje. Dakle, to treba biti rečeno u Ustavu. A onda će vjerojatno, tako se makar čini, dakle biti odredbe u kojoj će biti rečeno da se produljuje, ali da će to biti uređeno posebnim zakonom, dakle Zakonom o srednjem obrazovanju gdje se onda to precizno kaže. Pa ćemo onda vrlo jasno reći to je takav model, zapravo neće biti dvojbi, mi želimo zapravo svakoga našega polaznika dovesti do toga da ima svoju prvu kvalifikaciju i da ima šansi na tržištu rada. To je cilj, a mi mu osiguravamo dakle sve uvjete i roditelji nikada nisu imali bolju podršku iz državnoga proračuna zahvaljujući tome što ste se vi za to odlučili, dakle i za prijevoz i za udžbenike i za smještaj u domovima i svi oni kojima je to bilo ograničenje, koji nisu mogli školovati svojih troje djece recimo istovremeno. Sada uz pomoć države to doista mogu učiniti. I ti efekti već nakon dvije godine su vrlo značajni. Nadalje, kad su spomenuti udžbenici, cijenjena zastupnica Lugarić ovdje je spomenula da imamo nedostatak udžbenika u našim strukovnim školama. Točno je. Ali taj strašan nedostatak u odnosu na nešto više godina prije se bitno smanjio ove godine kada država nabavlja iz državnoga proračuna i nakladnici koji nisu imali jamstvo da će biti kupljeni udžbenici sada definitivno imaju. Ta slika se bitno popravlja u odnosu na prošla vremena. To je ono što također treba naglasiti i to je dobro i to unapređuje kvalitetu našega obrazovanja. Usklađivanje sa potrebama tržišta rada je vrlo bitno, stalno govorimo o njemu. Ali ja vam moram reći, kada je zastupnik Koračević Koračević o Varaždinu, o interesu za pojedina zanimanja upravo mogu potvrditi da je tamo bilo takvih povezivanja gdje se osluškuju potrebe tržišta rada. Pa je njihov grad u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje pitao gospodarstvenike koje im to zanimanje treba, a kojega trenutno nemaju ili možda neko osposobljavanje, pa su rekli da su im potrebni stručnjaci koji će znati crtati u programima Autocada ili … i oni su ih obrazovali u nekakvome roku od šest mjeseci i otišli su poznatome poslodavcu i odmah dobili posao. Dakle, to je nešto što je zapravo već počelo i mi sada smatramo da će se taj proces nastaviti. I na koncu kada je riječ o rokovima, dopustite, mi možemo staviti bilo kakav rok. Za nekakav pravilnik 6 mjeseci i možemo promašiti taj rok. Možda će ovdje biti rečeno niste donijeli na vrijeme. Pa možda je veće jamstvo ako ćemo se mi koji radimo te pravilnike potruditi, nema veze koliko ovdje piše, da ih donesemo i prije toga roka. I da završim, kada govorim o onim godinama 2012., 2013. godina, sve ove poslove o kojima sada govorimo, uključujući i zakon koji pripremamo, vodi Agencija za strukovno obrazovanje. Pred njima je donošenje 200 standarda kvalifikacija, 200 standarda zanimanja, dakle ovo je krajnji rok, ovo je zadnja godina do kada to zapravo treba učiniti. Hvala vam lijepa. Gledajte, nije stvar u tome da vi kao ministarstvo ili vi kao agencija u što skorijem roku to donesete nego je stvar u tome da vi sebi zadate krajnji rok koji je realan i da prestanete određivati zadaće sljedećoj vladi što treba raditi, a vi niste u stanju napraviti. O tome se radi. Europski kvalifikacijski okvir je donesen. Mi četvrtu godinu radimo Nacionalni kvalifikacijski okvir. Pa jel to u redu? Nije u redu. Za, a ako mislimo donijeti zakon koji će početi vrijediti. Nije u redu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Nije u redu, ali nije ispravak netočnog navoda, ispravak drugog stajališta. Profesor? Upravo smo baš na raspravi o strukovnom obrazovanju u vezi Poslovnika E sada pojedinačna rasprava, gospođa zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. Da je pred nama kvalitetno pripremljen prijedlog zakona vidjeli smo i čuli u raspravama u prvom čitanju ovog zakona koje je ovaj Visoki dom proveo početkom prosinca prošle godine. Danas kad je pred nama Konačni prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju u kojemu je predlagatelj prihvatio i ugradio primjedbe i prijedloge koje su zastupnici i klubovi zastupnika iznosili u raspravama što drugo nego reći dobro obavljen posao i time čestitati predlagatelju Vladi Republike Hrvatske i svima koji su sudjelovali u izradi zakona. A ako smo danas u raspravama u ime klubovim izlaganjima i čuli malo disonantnih tonova raduje me što su svi klubovi do sada dali svoju potporu Konačnom prijedlogu zakona o strukovnome Kratak i moderan zakon sa svega 44 članka po svome sadržaju je europski zakon iako samo u jednom stavku, prvom stavku članka drugoga izjednačava prava državljana Europske unije na strukovno obrazovanje u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima, imaju iste uvjete kao i hrvatski državljani a taj stavak toga članka stupa na snagu danom prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju što će se nadam uskoro i dogoditi. Značaj je ovoga zakona koji prvi put u jednom dokumentu u ovom temeljnom zakonu uređuje strukovno obrazovanje opredjeljenje je predlagatelja za trajnim usklađivanjem sustava strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada, a isto tako i oblikovanje sustava koji omogućava cjeloživotno obrazovanje i bolju vertikalnu i horizontalnu prohodnost. U tom smislu veliko poboljšanje sustava je i smanjenje broja obrazovnih sektora za više od polovice s 29 na 13 kao i broja zanimanja za koja se obrazuju naši srednjoškolci. Posebno pozdravljam i zakonom utvrđeno osnivanje Vijeća za strukovno obrazovanje zaduženog za usklađivanje rada svih sudionika u ovom području, dakle u području strukovnog obrazovanja koje daje poticaj za donošenje novih izmjene i dopune postojećih kurikuluma, predlaže obrazovne sektore kao i mjere i aktivnosti, te strategije razvoja strukovnog obrazovanja. Dobro došlo je a pokazalo se i neophodnim osnaživanje i proširenje djelokruga ovlasti ranije osnovane Agencije za strukovno obrazovanje. U članku 18. ovoga zakona utvrđuju se sudionici u području strukovnog obrazovanja od nadležnih ministarstava za pojedine sektore, lokalne i područne samouprave preko sindikata, udruga poslodavaca, strukovnih i drugih udruga, komora, visokih učilišta, pa sve do pravnih osoba koje se bave posredovanjem u zapošljavanju do zaključno ustanova za strukovno obrazovanje kojima je zadaća poticanje i usmjeravanje razvoja strukovnog obrazovanja na nacionalnim, lokalnim i područnim razinama. Istaknuo bih ovdje primjere dobre prakse i do sada u strukovnom obrazovanju na području Brodsko-posavske županije i grada Slavonskoga Broda iz kojega dolazim. Pa recimo kao primjer navodim suradnju industrijsko-obrtničke škole u Slavonskome Brodu s pojedinim tvrtkama iz grupacije Đuro Đaković koja je dovela do obrazovanja mladih ljudi za zanimanja sa znanjima i vještinama potrebnim za potrebe industrije. Na taj način ti učenici imaju po završetku školovanja osigurano radno mjesto, a tvrtke stručnu radnu snagu koja im je neophodna. Ili drugi dobar primjer iz Slavonskoga Broda je srednja škola Matija Antun Reljković koja u svom sastavu ima tri škole Poljoprivredno-tehničku, Veterinarsku i Kemijsku. Poljoprivredno-tehnička ima poljoprivredu i šumarstvo, a Kemijska ima kemiju, ekologiju, prehranu i geodeziju. Ova škola svojim polaznicima daje prvo zanimanje kojim mogu započeti svoje obiteljsko gospodarstvo ili na tržištu brzo pronaći radno mjesto, ali i nastaviti stručne i sveučilišne studije. A kad spominjemo ovu strukovnu školu koja je u fazi stvaranja centra izvrsnosti kako na području opreme, tako i kadrova i koja je u zadnjih pet, šest godina uz pomoć osnivača u dogradnji zgrade iz programa CARDS-A 2004. iskoristila 4 i pol milijuna kuna za opremu laboratorija i praktikuma neophodnih za stručno obrazovanje učenika u 21. stoljeću. Tako poljoprivredni smjerovi imaju jedan od najopremljenijih laboratorija za mikropropagaciju u cijeloj regiji. Pridodamo li tomu i suradnju sa veleučilištem u Slavonskome Brodu na provedbi stručnog studija bilinogojstva i hortikulture smatram da je ova škola jedan od egzemplara strukovnih škola kakvima u Hrvatskoj težimo i za kakve se svi skupa ovim zakonom opredjeljujemo. Zašto sam spominjala korištenje sredstava CARDS-a programa. Želimo li da ovaj zakon zaživi u punoj snazi i što prije poluči željene rezultate znamo da između ostaloga moramo puno uložiti u poboljšanje materijalnih uvjeta i opreme strukovnih škola. Stoga preporuka ravnateljima kao i osnivačima da trebamo i moramo za tu namjenu koristiti i sredstva predpristupnih fondova. Sigurna sam da će donošenje ovoga zakona pozdraviti i ravnatelji strukovnih škola u sredinama koje imaju problema sa pronalaskom stručnih kadrova jer ovaj zakon uređuje znatno povoljnije uvjete za zaposlenike kako nastavnika stručno-teorijskih sadržaja, nastavnike praktične nastave i vježbi i strukovne učitelje. Njih više od 6 i pol tisuća. Ali ovaj zakon pomoći će i osnivačima srednjih škola koje su prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama u obvezi izraditi mrežu srednjih škola bolje rečeno i točnije mrežu obrazovnih programa. I zaključno. Zakon o strukovnom obrazovanju još je jedan kamenčić u mozaiku cjelokupne reforme hrvatskog srednjoškolskog obrazovanja, te se nadam da će skorim donošenjem najavljenog Zakona o umjetničkom obrazovanju on biti potpun. Zbog svih 139000 mladih ljudi u Hrvatskoj koji čine 75% ukupne srednjoškolske populacije, a koji pohađaju strukovne i umjetničke škole. I nešto na razmišljanje nama svima ovdje u Saboru u kojem donosimo zakone, a i predlagateljima dakle i tvorcima zakona je jedna odredba i preporuka Odbora za zakonodavstvo koja je baš u izvješću koje je dao Odbor za zakonodavstvo na zadnjem mjestu a kaže možemo li preispitati mogućnosti, ja ću to sad prevesti, možemo li preispitati mogućnosti da se uporaba tuđica u hrvatskim zakonima svede na što manju moguću mjeru. Dakle, gdje god imamo dobru hrvatsku riječ, zalažem se za to da u Hrvatski sabor donosi hrvatske zakone na hrvatskome jeziku, dakle sa što manje tuđica. dakle uz ovu malu ogradu na kraju i iz svega onoga prije što sam rekla, podržati ću donošenje Zakona o strukovnome obrazovanju. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Replika, gospođa zastupnica Marija Lugarić. Poštovana kolegice, upravo na ovo zadnje što ste rekli, na zapravo ovo mišljenje, sugestiju Odbora za zakonodavstvo da preispitamo korištenje nekih riječi. Kada sam govorila u ime kluba, upravo sam rekla da je potrebno kod nas raščistiti pojmove. Odbor za zakonodavstvo nije, i ljudi koji su u Odboru za zakonodavstvo ne bave se obrazovanjem i ne barataju određenim fondom, da tako kažem stručnih pojmova koje koristimo mi iz obrazovanja. No međutim, problem nastaje u tome kad mi iz obrazovanja nemamo jednoznačno određeno što je to kurikulum, koje su mu različite vrste, što je to kvalifikacija, razlikuju se i na koji način temeljne i ključne kvalifikacije, kompetencije i tako dalje. Dakle, problem je zapravo samo u tome, ne u ovome što govori Odbor za zakonodavstvo da treba pronaći hrvatske riječi jer su one u ovom sustavu zapravo nove riječi kao stručni pojmovi, problem je zapravo u tome što ih je potrebno jednoznačno definirati, a mi do sada u ovom zakonu i u odnosu na temeljni zakon o školstvu i neke druge dokumente, njih imamo različito definirano. I u tome jest problem. Ne u tome što mi koristimo, nego ne znamo

nas dvije se ovoga puta slažemo i ja razumijem što ste vi rekli, ali molim da uzmete u obzir ono što sam i ja rekla ovdje, a to je da kad govorimo o školama u Hrvatskoj, obrazujemo i učimo djecu na hrvatskome jeziku. Ja uvažavam i čula sam što ste vi rekli kod same terminologije kod jednoznačnosti da svi jednako tumačimo određene termine, ali ovo što je, ja sam pohvalila i pozvala se na ono što je Odbor za zakonodavstvo na žalost prvi puta u zakonu koji se odnosi na obrazovanje, makar to bilo … /Govornica se ne razumije./ … pa to bilo i strukovno obrazovanje, da svi zajedno razmislimo i svedemo uporabu tuđica na što manju mjeru tamo gdje postoje dobre i provjerene hrvatske riječi, a o ovome se da razmišljati i treba raditi na tome. Hvala lijepo. Gospodin zastupnik Anton Mance. Izvolite. **Mance, Anton (HDZ)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Dosta smo čuli kvalitetnih mišljenja, izlaganja vezano za obrazloženje zašto je trebalo donijeto ovaj zakon, odnosno Konačni prijedlog zakona o strukovnom obrazovanju, ne samo zbog toga što usklađujemo taj zakon sa zakonodavstvom Europske unije gdje mi želimo ići, nego i zbog toga što zaista veliki broj učenika ide u strukovno obrazovanje i da ono nije do sada bilo kvalitetno vrednovano. S obzirom da sam i sam radio u srednjoj školi koja je strukovna tehnička škola, znači obično te škole sadržavaju programe i tehničke i industrijske, a zakonom je tek, možemo reći kvalitetnije bilo obrađeno onaj dio što je vezan za obrtništvo jer su naša obrtnička komora to vjerojatno bila dobro upoznata kako je to na području Bavarske, pa mogu reći da smo i tu u tom dijelu to dosta dobro imali i riješeno. Nismo istina pratili, što se tiče tržišta rada koja nam radna snaga je potrebna, međutim, mogu reći da danas ipak kad imamo ove poslovne zone koje ova Vlada potencira, koja joj daje podršku, moram reći da se u praksi traže oni koji dolaze, pogotovo strani investitori, kad dolaze vjerojatno u Zagreb i Rijeku ili neka veća mjesta ne, ali u manjim mjestima oni postavljaju pitanje tih naših strukovnih škola, postavljaju pitanja naših školskih radionica i da vide kakvom mi to opremom raspolažemo. Da ne bih ponavljao ono što su kolege rekle, što mi dobivamo, ja svakako podržavam ovaj zakon i sretan sam zbog toga što se ovaj zakon donosi. Naravno, brojna mišljenja, pa recimo i jedan način i kritike koje smo ovdje čuli o tome gdje se mi nalazimo. Naravno da mi ne možemo danas reći da želimo i da možemo imati strukovno školstvo kakvo ima Austrija, kakvo ima Italija. Možda ima ovdje kolega koje su devedesetih došle u neku od prvih europskih škola za buduću Europsku uniju, dakle gdje smo vidjeli, ja zbog toga bih i naglasio više ovaj dio koji se odnosi na praktičnu nastavu. Vjerojatno su vidjeli da tamo postoje školske radionice sa pedesetak, sedamdesetak univerzalnih tokarskih strojeva. Govorim o ovom dijelu koji se odnosi na metal, vjerojatno je tako i u drvu. Znači u školi se provodi proizvodnja, proizvodnja koja u jednom dijelu, konkretno tamo u Udinama gdje je ta jedna od tih europskih škola, dakle radilo se o tome da rade za firmu Zanussi. Prema tome, tamo su i učenici i nastavnici praktične nastave, dakle provodili proizvodnju. Ulazilo se u školu ujutro u 8, izlazilo se u 5 popodne. Međutim, treba isto tako naglasiti u tim strukovnim školama nešto i oko kriterija. Možda je odgovor na to pitanje rekao i državni tajnik jer gospođa Petir je dobro primijetila da nemamo baš upisa u strukovne škole, koliko god mi na lokalnoj razini dajemo stipendije, a dajemo ih, daje se i na razini županije, daje ih i komora, onda mi to navodimo na lokalnoj razini, pa to su stipendije za ona zanimanja koja mi smatramo deficitarnim. Vjerojatno nije to samo razlog, razlog je možda i u tome što je tajnik govorio jer vidite, prohodnost nije bila iz elektrotehničke škole na elektrotehnički fakultet, a tako to jeste na zapadu. Znači, gimnazije su bile po toj prohodnosti privilegirane, one daju kvalitetnije znanje iz matematike i fizike i ti su studenti u prednosti bili na polaganju prijemnog ispita. Možda ćemo zaista sa državnom maturom sada potaknuti, vjerojatno i drugačiji upis i prohodnost, dakle da dobijemo to pa će, jer će, što se onda dogodilo? Učenik iz gimnazije je došao i prvi put se upoznaje sa strukom na fakultetu. Ovaj učenik koji dolazi iz srednje strukovne škole, on je odslušao desetak stručnih predmeta, dakle on bi trebao biti u prednosti. Vjerojatno će se dogoditi to da će sada učenik koji će se pripremati za državnu maturu, ako je to tako kako ste vi dali obrazloženje, trebalo bi po meni biti interes za strukovne škole i da ta prohodnost omogući znači polaganje državne mature uspješnim, naravno, dakle i upisi. Jer zaista ako gledate da je 25% učenika upisivalo programe gimnazija, to ipak vani nije tako. Možda je to preveliki broj, ali to je jedna problemska problematika koja zaslužuje možda jedan okrugli stol o tome, ali ja evo, vidim ovdje šansu. Zbog toga mislim da ne ponavljam onaj sadržaj, naravno praktična nastava treba stručnog učitelja. Taj inženjer mora imati formalno pedagoško obrazovanje i sve ostalo. Smatram da dakle te tehničke industrijske škole moraju imati kvalitetnije radionice, da te radionice moraju biti kud i kamo bolje opremljene, imamo škola, istina i da je to potreban jedan period. Dakle, to nije moguće da mi odjednom sada stignemo ove zapadne države i postupno, dakle kroz određeni broj godina do toga ćemo doći. Dobri su ovi prijedlozi ovdje i vidim da se mi svi u tome slažemo. Dakle, obrtničke škole jesu možda tu u prednosti jer one imaju, pogotovo veliki gradovi imaju dovoljan broj licenciranih radionica ali manje sredine trebaju i mislim da bi trebalo i da ćete vi vjerojatno prihvatiti ovaj prijedlog da se više sredstava ulaže u te škole, u njihove praktikume, u njihove radionice, da se tu organizira proizvodnja, da li će se ona rješavati nekakvim ugovorom ili ne ali u svakom slučaju omogućiti. Ja znam da je to dosta skupo, strukovne škole su vrlo skupe. Tu jedan numerirani stroj košta 300-400 i više tisuća kuna ali uz one simulatore koje sam vidio sada po školama da postoje, dakle potrebno je i to kako bi se organizirala ozbiljnija proizvodnja jer time ćemo zadovoljiti zahtjeve onih koji dolaze u naše zone i koji to pitaju. Moram reći da sam svjedok toga bio dva puta u manjim mjestima koju školu imaš, koju radnu snagu, ta radna snaga nama odgovara i to je možda jedan i od razloga da ćemo u te zone uložiti. Što se tiče udžbenika moram reći da, dobro ministarstvo ne može financirati manji broj stručnih udžbenika ali ja mislim ja znam da smo mi to rješavali na razini škole gdje je ministarstvo priznalo udžbenik, priznalo je nečiji rad profesora da to bude udžbenik i da se to rješavalo na razini škole i mislim da je to moguće i smatram da nije to opet toliko veliki problem makar sam ja to radio dok sam bio i izašla su takva četiri udžbenika. I ona su bila prihvaćena jer se radi o strukovnim školama kojih takvih ima tri u Hrvatskoj. Evo, zbog toga što prije su i kolege naveli što piše u zakonu svakako ću podržati ovaj zakon uz evo nekakva mala problemska razmišljanja o tome što bi to trebalo donijeti pogotovo što se tiče ove prohodnosti i upisa. Hvala. Replika gospodin zastupnik Gvozden Flego. **Flego, Gvozden Srećko (SDP)** Hvala vam lijepa. Ja se uvelike slažem s vama kolega Mance. Ja sam u prvom čitanju zakon uvelike pohvalio, bio sam jako zadovoljan sa velikom većinom elemenata. Međutim, ako usvojimo ovakav zakon pogotovo u njegovim završnim odredbama, dakle da se strukovni kurikulum mora donijeti do 31.12.2013. godine a cjelokupni sustav strukovnog obrazovanja će moći funkcionirati tek onda kada se donese strukovni kurikulum. To znači da ćemo zakon uistinu početi primjenjivati 2014., 2015. To znači da će prve učenice i učenici izlaziti iz škola 2018. ili 2019. To znači da ćemo se u potpunosti usuglasiti sa europskim zanimanjima za devet odnosno deset godina i to je ono što se meni čini neprihvatljivim. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku gospodin zastupnik Ja smatram da će ipak u praksi krenuti jer kažem nemoguće je stići to sada odjednom i reći sad ćemo mi to provesti i stići u četiri godine. Neke centre kroz ovaj zakon kao što se govorilo o centrima koje postoji na razini regija. Mislim da će to omogućiti onom dijelu jer ne mogu sve škole imati. Međutim, ako gledate da škole koje su strukovne u manjim mjestima ipak one moraju omogućiti i one trebaju dobiti podršku i lokalne i regionalne samouprave a i lokalne bez obzira što mi nismo zakonski obvezni u tom financiranju ali mislim da tu treba postojati volja za to i da se pomogne. Jer jedino tako ćemo mi provesti taj ravnomjerniji razvoj. mislim da nećemo tako dugo čekati ali samo ako gledate u zakonu ovo financiranje koje počinje već sada. Naravno uz raspodjelu sredstava koje će ministarstvo pratiti kako ima škole na terenu, kakvu one imaju opremu i da će se usmjeravati i da će se u mreži škola, tu piše kako ćemo postići kvalitetu. Racionalna mreža. Ja sam sebi tako zabilježio, ako kriteriji za upis budu djeca koja završavaju osnovnu školu a ne kvalitetna ustanova onda nećemo napraviti pomak. Za mene je to, evo dolazim iz prakse ne istina sada spore, mislim da je to vrlo bitno. Slažem se u dobrom dijelu da ste dali primjedbe ranije i ja sam ih pročitao sve, i koliko vidim one su i prihvaćene. Kolega Mance, samo oko udžbenika. Jest bila dobra praksa da za ove male naklade za udžbenike za strukovne škole su se iz škole pojavljivali kao nakladnici udžbenika da je ministarstvo otkupljivalo te naknade, da su to bili u osnovi ono što su učitelji odnosno nastavnici pripremali za svoja predavanja pa se to preradilo preradilo da tako kažem u udžbenike, da je to bilo dobro rješenje. Ja se bojim s novim rješenjima Zakona o udžbenicima koji ima dosta stroga pravila licenciranja nakladnika i definiranja tko to može biti nakladnik da tako nešto ili će biti bitno otežano ili uopće neće biti moguće. Tek toliko da znamo o čemu govorimo. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče, kolege zastupnici. Ovaj predloženi Zakon o strukovnom obrazovanju trebao bi biti prijelomnica za sadašnji sustav strukovnog obrazovanja koji ne daje dovoljno kadrova za proizvodna zanimanja a niti dovoljno motivira mlade ljude da se upisuju u strukovne škole za deficitarna zanimanja pojedine struke ili obrta. Iako je Vlada Republike Hrvatske još 2005. godine osnovala Agenciju za strukovno obrazovanje koja ima zadatak prilagoditi sustav strukovnog odgoja obrazovanje i osposobljavanje potrebama gospodarstva nažalost nekih boljih rezultata nemamo u promociji i unapređenju strukovnog obrazovanja. Suvremeni sustav strukovnog obrazovanja mora biti usko povezan sa potrebama tržišta rada i biti vidovit za potrebe budućih strukovnih i obrtničkih zanimanja. Stihijsko upisivanje đaka i studenata rezultiralo je potpuno kaotičnim trendovima u zapošljavanju. Morali bi obrazovati mlade ljude za potrebna zanimanja a ne da poslije stečenog obrazovanja kradu Bogu dane na Zavodu za zapošljavanje. Učenje i učenje tj. cjeloživotno učenje radnu snagu čini fleksibilnim a ne trčanje trbuhom za kruhom iz mjesta u mjesto ili iz države u državu a uvjete za to mora stvoriti državni sustav na čelu sa Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Tržište rada vapi za pojedinim deficitarnim zanimanjima poput zidara, krovopokrivača, slastičara, poštara, konobara itd., mogao bih pobrojati na desetke zanimanja koja polako izumiru u Hrvatskoj a Hrvatska zato iz godine u godinu izdaje sve više radnih dozvola strancima uz sve veću nezaposlenost na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. Vjerujem da će se ovim zakonom ispraviti i nedostaci u sustavu obrazovanja strukovnih nastavnika za koje nažalost ne postoji standard zanimanja nastavnika što zna imati posljedicu za nedovoljnu kompetenciju za rad u nastavi. Hrvatska nema pravo na izumiranje pojedinih zanimanja u struci ili obrtu zbog toga što nismo poduzeli svi u cilju motivacije i obrazovanja za pojedine struke i obrte. Zašto se ne bi tvrtke više uključile sa stipendijama i tako dodatno motivirale obrazovanje deficitarnih zanimanja i tako direktno doprinijele rasterećenju nezaposlenosti a ne da samo čekaju uvoz radne snage. Zato držim da moramo biti daleko povezaniji u partnerstvu svih institucija, udruga koje skrbe o strukovnom obrazovanju, a zajedničkim radom mogu doprinijeti većoj motivaciji učenika strukovnih obrazovanja i praktičnoj nastavi, rekonstruiranju svih kurikuluma i stvaranja uvjeta za cjeloživotno učenje. Hvala.

Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. U svojoj raspravi o ovom zakonu osvrnut ću se na jednu kratku odredbu iz samog zakona, a to je članak 22. koja govori o obavezi osnivača i ustanove da za učenike osigura praktičnu nastavu. Nekada smo to zvali naukovanje ili šegrtovanje u moje doba, kada nismo imali zakone P.Z.E. Čini mi se da ona iskustva i informacije s kojim raspolažem i s onim što znam, bojim se dakle da ova odredba neće biti dovoljno jaka, čvrsta, uporišna točka, da se svoj djeci osigura primjerena praktična nastava. To tim više što sumnjam da recimo županija kao tijelo regionalne samouprave može nešto svojoj ustanovi i školi pomoći u pronalaženju poslodavaca koji bi preuzimali učenike na nastavu. Znam neke škole recimo kao što je Gospodarska škola u Čakovcu koja ima izvanredno dobre uvjete za praktičku nastavu u poljoprivrednim smjerovima, jer ima svoje parcele zemlje, svoje voćnjake, vrtove, gdje djeca doista učenici uče, proizvode, prodaju i zarađuju. Tehnička obrtnička škola u Čakovcu također ima radionice posebice u metalnoj struci, učenici rade na strojevima istim ili sličnim koje će naći kod obrtnika, zanatlije ili drugih poslodavaca. Ali to su rijetki primjeri kada i po strojnom parku, po opremi, načinu provođenja te obuke i pod nadzorom je profesora, ovlaštenih ili odgovornih ljudi. Svjesni ste i vi siguran sam u ministarstvo da veliki broj poslodavaca učenike uzima, ne zato da ih nešto nauči, nego zato da im bude besplatna ili strašno jeftina radna snaga za najjednostavnije poslove čišćenja, preslagivanja, skladištenja, istovara, utovara. Jer osobno jesu njih uzeli ali nemaju interese jer nemaju tako dugoročne planove da će trebati kvalificiranu radnu snagu. Razmišljajući kakovo eventualno rješenje ponuditi, ovo je konačni prijedlog pa nisam želio pisati amandmane ali će vrijeme pokazati siguran sam potrebnu doradu. Dakle, ne vjerujem da će osnivač ustanove, županije i Grad Zagreb moći biti korisni, osim apela, s drugim mehanizmima ne raspolaži. Pa se sve nešto pitam ako je Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora po zakonu dobila javne ovlasti da bi članarina bi im bila obavezna, da bi poslodavci po sili zakona morali biti članovi, ne bi li bilo dobro da jedni i drugi i obrtnička i gospodarska komora počnu nekog vraga raditi i na području obrazovanja, neku odgovornost preuzeti. Ili će se samo čelni ljudi slikati na press konferencijama i različitim sajmovima po Omanu, Kazahstanu ili ne znam gdje već ne promoviraju poduzetništvo Hrvatske. Naime, oni su ti čiji su članovi poslodavci, posebice u Obrtničkoj komori ovi mali kojih ima strahovito veliki broj, a u gospodarskoj ovi srednji pa veći. Ne bi li oni trebali preuzeti još jednu javnu ovlast i obavezu da sa svojim članovima preuzimaju obavezu pronalaženja onoliko slobodnih radnih mjesta koje su školske ustanove upisale djecu po njihovim zahtjevima. Mi smo često u situaciji da oni pregovaraju da škole obrazuju profile i kadrove koje ni ne trebaju. Zavod za zapošljavanje je također taj koji upozorava ponekad da školujemo zanimanja i profesije koje na tržištu kasnije ne mogu naći posao. A s druge strane imamo Hrvatsku gospodarsku i obrtničku komoru koji predlažu i kažu koje profile i zanimanja i profesije trebaju. I to je dobro. Međutim, kada ministarstvo da suglasnost dopisnicu da škola otvori neku novu profesiju ili proširi ili poveća broj upisa ili otvori još jedno odjeljenje, onda je problem u pronalaženju mjesta za praktičnu nastavu. A kako onda ta gospodarska ili obrtnička komora ima moralnog prava tražiti neki novi smjer, profesiju, zanimanje, ako istovremeno ne bi imala i obavezu da osigura praktičnu nastavu. I slažem se s time da pitanje učeničkih naknada, nagrada bude predmet zakona, i obaveza poslodavca prema njemu. I daj Bože da barem 60% poslodavaca ih isplaćuje. Sada ih isplaćuje možda 2, tri posto. Rade besplatno. Ni troškove prijevoza im ne plaćaju, ni radna odijela im ne kupuju. Sami si moraju kupovati cipele, rukavice i radna odijela najčešće i rade užasno teške poslove i daleko više od propisanog broja sati, jer oni trebaju potpis na kraju. Bez poslodavčevog potpisa ništa, a taj potpis na žalost košta. Zato sam razmišljao ako niste već agenciju željeli uvući u ovu obavezu imat će dosta malo posla ako će raditi što u zakonu piše. Razmislite da možda nakon godinu, dvije iskustva dosita komore koje su javne ovlasti dobile, imaju i javne obaveze po ovome. Danas ili sutra raspravljat ćemo o prijedlogu zakona da osnujemo i poljoprivrednu komoru koja će također imati javne ovlasti. Poljoprivredni smjer zanimanje i profesija je sve traženije, sve više bi toga trebali imati. Pa ako već idemo osnovati poljoprivrednu komoru, s javnim ovlastima i s obveznim članstvom i ona bi trebala biti u toj funkciji da promišljeno i dugoročno gradi i vama u Ministarstvu prosvjete pomaže školovanje u teoretskom dijelu u školi, a praksa kod njih i njihovih članova. Bilo bi dakle, s druge strane još bolje kada bi bilo novaca i vi ih i u roku od 5 godina svim školama date toliko proračuna da svi opreme svoje radionice, manje ili veće, praktikume, proizvodne hale, poljoprivredna imanja, ali znam da je to i ni za 50 godina dostižno, jer onda bi bila i kvaliteta veća. I u skladu s tim na kraju, ona obaveza nastavnika, odnosno onog koji je zadužen za praktičnu nastavu nisam siguran da i po sadašnjem sustavu, a i po ovim odredbama zakona jeste dosta zaštita interesa djece učenika. Nisam siguran, jer sam često svjedočio da i aranžmani poslodavaca sa tim koji podižu nadzor praktičke nastave obično završe na način da i oni od toga imaju neke koristi. I završavam svoju raspravu. Dakle, neću pisati amandmane, nisam dao amandman. Vidjet ćete, razmislite. Podržat ću taj zakon. I završavam svoju raspravu, kolegice i kolege i gospodine potpredsjedniče Sabora, iskazujući veliko zadovoljstvo što sam nakon 14 propitivanja i 6 mjeseci danas konačno dobio odgovor premijera Sanadera na svoje zastupničko pitanje iz kojeg proizlazi da će uvjeti za povlaštene saborske i Vladine mirovine ipak biti pooštreni. Hvala lijepa. Dopustite mi da podijelim s vama ovo vaše veliko zadovoljstvo i sreću koju ste si priuštili. Meni je drago da se barem vi meni slažete potpredsjedniče. Svi ostali ne, ali bar smo dvoje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Mislim da je tu konsenzus 106% najmanje. Replika, gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, cijenjeni državni tajniče, kolege i kolegice. Pa gospodin Lesar spomenuli ste pitanje praktične nastave i tko treba da ju organizira. Mislim da je to jedno pitanje koje je prisutno ne samo u ovome vremenu, u ne znam samostalnoj slobodnoj Hrvatskoj, nego je bilo prisutno i prije i kad smo mi išli u školu, ne samo vezano za ove koji su išli u strukovne škole, nego posebno možda nas koji smo išli u gimnaziju pa smo odlazili u 6 sati ja u Đakovo u tvornicu, u Posavinu tamo kao na praktičnu nastavu, što je bilo obvezatno tada. Međutim, pitanje kako se to onda rješavalo sigurno da nije bilo kvalitetno i nije bilo dobro. ovom sada vremenu pitanje bi bilo praktične nastave sigurno najbolje rješavanje kada bi u okviru strukovnih škola postojali određeni poligoni za praktičnu nastavu. Imao sam priliku, posebno u ovoj struci u kojoj sam ja poljoprivredno-veterinarskoj vidjeti i u Mađarskoj, gdje postoje određeni objekti, farme ili svinjogojstva ili peradarstvo gdje se ti studenti, odnosno ti strukovni učenici brinu o tome te strukovne škole. Mislim da su dva pitanja bitna kako da se to kod nas rješava, jer postoji i kod u Osijeku ne znam u …/Govornik se ne razumije./… poljoprivredne škole i voćnjak itd., međutim dvije stvari bi trebalo svakako riješiti. To je pitanje motiviranosti nastavnika da se maksimalno uključuju u taj dio i drugo pitanje samoga aktiviranja samih učenika, jer učenici isto su ti koji mogu biti manje ili više zainteresirani oko cjelokupnog ovoga procesa. Prema tome, dvostrano je to zanimanje bi trebalo biti. Hvala lijepa. Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Kolega potpuno se s vama slažem da bi mogućnost obavljanja praktične nastave u sklopu same škole ustanove bio najidealnije rješenje, ali ova dilema oko toga kako to nadzirati i kontrolirati da se radi i kvalitetno, ali ne i ponižavajuće prema učenicima vlastitog iskustva. Tada prije mnogo, mnogo, mnogo godina moj profesor praktičke nastave s nama je radio samo jedan sat mjesečno, a sve ostalo vrijeme imao je za obilazak i bez njegovog potpisa tjednog u knjižici na radnom mjestu gdje si bio, gdje sam bio, što god mi ovaj poslodavac upisao nije vrijedilo. Stara škola profesora. Budite bez brige, nisu im trebali zakoni da kontroliraju, nadziru i da bude kvaliteta, i on je bio taj o kome si ovisio. On je bio zločest, ali veoma dobar. I sudeći po vašem uspjehu, veoma uspješan. poštovani kolega Lesar, potpuno je opravdana briga za izvođenje praktične nastave. Ja ću podsjetiti da je krajem prošle godine pravobraniteljica za djecu gospođa Mila Jelavić u Osijeku organizirala jednu stručnu raspravu na kojoj su sudjelovali učenici 5 slavonskih županija iz strukovnih škola gdje su bili i predstavnici i gospodarske komore i ostalo. Tada je bilo čitav niz primjedbi na rad učenika, pa čak i na potrebu zaštite prava učenika od nekakvoga iskorištavanja tijekom izvođenja praktične nastave.

pravoga naukovanja i pravih stručnih radnika nakon izlaska iz tih škola. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Odgovor na repliku, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani kolega, ja se ispričavam, ja sam pogrešno pritisnuo gumb kad ste govorili, ja sam kriv, nije kolega Tomljanović. U pravu ste i zato ste, dobro da ste me na to podsjetili. Gospodine državni tajniče, kad je u pitanju zaštita prava učenika na praktičnoj nastavi kod privatnih poslodavaca, posavjetujte se sa ministarstvom nadležne za poslove rada zbog ovlasti inspektora rada i zaštite na radu. Čini mi se da one odredbe u Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu nisu dostatne u ovom trenutku ako ovdje samo to ostane. Dakle, ne tvrdim, ali posavjetujte se, vidite i čuli ste da je zaista potrebno intervenirati. Ima dio učenika koji će se morati obraćati za zaštitu svojih prava kod institucija. Da i mene u ovom trenutku pitaju kome, ja ne znam kamo ih uputiti.

Pred nama se nalazi konačni prijedlog zakona koji, kako se tvrdi, uređuje sustav formalnog obrazovanja i osposobljavanja kojim se, citiram: "Stječu kompetencije, dobivaju kvalifikacije na temelju odobrenih programa učenja, trajno usklađuje strukovno obrazovanje s potrebama tržišta rada, te se oblikuje sustav koji omogućava cjeloživotno učenje i mobilnost." Danas želim istaknuti da je sasvim jasno, osobito od otvaranja pregovora s Europskom unijom da strukovno obrazovanje bilježi iznimno dinamičnu aktivnost. I danas, s obzirom da sam jedna od posljednjih govornika na ovu temu, ne bih ponavljala ove dosadašnje teme na koje su se referirali prethodnici govornici, ali reći ću da je strukovno obrazovanje kao sustav jako bitan za svako gospodarstvo. O tome naravno nema baš nikakve dvojbe, ali ipak u ovom vremenu kada su promjene na tržištu rada, ali i promjene u novim tehnologijama toliko brze i dinamične, važno je da svi mi koji sudjelujemo u kreiranju, korigiranju pa evo i sutra izglasavanju ovoga zakona budemo toga svjesni. I čini mi se da je u dosadašnjim raspravama sasvim jasno i da mogu to i reći da smo svi svjesni toga. Već je netko rekao da strukovno obrazovanje zaostaje za potrebama tržišta rada. U materijalima koje smo dobili piše da je Odbor za razvoj i obnovu već i naveo kako je potrebno da se standardi zanimanja i strukovnih kvalifikacija usklađuju s potrebama svake tri godine. A također navest ću da je još i na Međunarodnoj konferenciji o strukovnom obrazovanju održanoj u Zagrebu jasno upućen apel da se strukovno obrazovanje u Hrvatskoj podigne na višu razinu kako bi pratilo razvoj tehnologije i tržišta. Tražilo se naime jačanje partnerstava svih institucija koje skrbe o strukovnom obrazovanju, odnosno osnivanje Nacionalnog vijeća za strukovno obrazovanje što smo i napravili. Tražilo se i hitno provođenje analize sektora i zanimanja, rekonstruiranje svih kurikuluma, bolju integraciju teoretskih znanja i prakse te podizanje kvalitete i atraktivnosti teoretskoj i praktičnoj nastavi, kao i osiguranje tzv. prohodnosti u sklopu integriranog cjeloživotnog učenja. I sada kada sam navodeći ove činjenice istaknula ovu potrebu povezivanja strukovnog obrazovanja i gospodarstvo iako su oni, složit ćete se sa mnom u praktičnom životu nerazdvojivi, napomenut ću još jednom da do sada uopće nismo imali ovaj zakon koji regulira sustav strukovnog obrazovanja. A o važnosti ovog zakona dovoljno govore činjenice da 75% srednjoškolskih učenika dakle ¾ svih srednjoškolskih učenika uopće, pohađa strukovne srednje škole a da je samo 25% učenika pohađatelja gimnazije. Već sam rekla da su govornici prije mene već dosta rekla pa ću jedan dio svog izlaganja izbjeći, ali vidim da su se usvojile neke primjedbe koje su izrečene u našoj raspravi u prvom čitanju na temu ovoga zakona, a koje su se odnosile na bolju suradnju socijalnih partnera. I također želim reći da podržavam amandmane koji su predloženi od strane vrijedne zastupnice Ljubice Lukačić koji se odnose na uključivanje u rad Vijeća za strukovno obrazovanje i naravno usklađivanje terminologija s Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom. Za kraj možda i jedna napomena da se slažem sa riječima uvažene zastupnice Marijane Petir koja je rekla da ovaj zakon dolazi u pravo vrijeme. Slažem se s njezinom izjavom, osobito iz činjenice da je Obrtnička komora jednu od proteklih godina bila proglasila godinom strukovnom obrazovanja i dala je zapravo prioritet toj temi u svjetlu hrvatskog približavanja I za kraj evo među nekim sugestijama ja ću se koncentrirati samo na jednu čestitku u skladu sa svim ovim pohvalama koje ste do sada rekli. Naime, ja vam želim čestitati na usvojenim sugestijama zastupnika iz prvoga mandata, čini mi se da je to baš bio konkretni uvaženi zastupnik Matušić koji je konkretno tražio od vašeg ministarstva i početak izrade Zakona o umjetničkom obrazovanju. I ja evo želim još samo za kraj reći da s veseljem očekujem i prijedlog toga zakona na našim klupama. Hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. Imamo repliku, gospođa Lugarić. Izvolite. ponovno reći da nije dobro da iz ovih ili onih razloga tvrdimo da zakon dolazi u dobro vrijeme. Sa zakonom kasnimo. Već je ovdje bilo rečeno da u najboljem slučaju ako će se poštivati rokovi iz zakona strukovni kurikulum treba biti donesen do 31.12.2013. i da u škole neće doći primjene ovog zakona prije školske godine 2014./15. odnosno da prvi đaci koji će završit tu školu novu strukovnog obrazovanja, tu školu neće završiti 2017. odnosno '18., '19. godine, dakle gotovo za deset godina. I ako govorimo da zakon donosimo zbog toga da bi naša danas djeca, a sutra radnici, bili u mogućnosti ući na europsko tržište rada onda je bilo potrebno puno prije krenuti u pripreme odnosno njihovo osposobljavanje u okviru Europskog kvalifikacijskog okvira. Sami kolege isto iz HDZ-a također su Sami kolege isto iz HDZ-a također su tvrdili da zakon i da je premalo zapravo učinjeno u proteklih četiri godine, nešto više od četiri godine od kada je osnovana agencija. agencija. Čini mi se da je upravo kolega Kunst o tome govorio. U tome jest stvar, dobro je da zakon imamo i to uopće nije sporno, ali puno previše s njim kasnimo. Hvala. Pa evo uvaženoj zastupnici reći ću samo da sam se ja zapravo složila sa riječima uvažene zastupnice Petir koja je rekla da je ovo dobro vrijeme. Ja sam napomenula da se i ja slažem s njom. Sad ako bismo povezali naše dvije rasprave sa vašom raspravom onda smo 2:1. Ali ja mislim da ćemo brojit o tome tko je jači na danu glasovanja. Međutim, ja ću reći da smo rekli ja, a vjerujem da mogu reći i u ime zastupnice, da je to naš osobni sud na koje kao zastupnici bez obzira iz koje stranke dolazimo imamo pravo. Nekoliko argumenata je rekla gospođa Petir, nekoliko argumenata sam rekla ja. Vi ste rekli svoje argumente, ali ja ću još jednom istaknuti da mi do sada uopće nismo imali Zakon o strukovnom obrazovanju što je vrlo važan jedan iskorak naprijed i napredak. I ponovit ću jednu repliku koju sam vam već, čini mi se, možda baš i na temu ovoga zakona rekla i u prethodnoj sjednici, a to je da je put do društva znanja i mukotrpan i dugotrajan. Hvala lijepa. održali smo jedan dogovor predstavnika klubova i ja sam tamo da bi mogli sutra glasovati u 11 sati. Međutim, mi imamo tri točke koje smo planirali i koje treba završiti. Ako nećemo nastavljat sutra u 9 i pol nego čekati 11 glasovanje i to, onda treba 11. i 12. točku večeras raspraviti. I 13., e da 11., 12. i 13. 13. Ili da sutra da nastavimo u 9 i pol pa onda prekinemo kad ovo završimo, onda glasujemo. sada to su dvije varijante znate. Imamo ovo oko Slovenije izjavu itd. gdje smo usuglasili otprilike i to sve… … Da idemo u 9 i po. Dobro onda gospodine Liniću onda ono što sam ja rekao tamo ja sad povlačim. Jel' to ne možemo i jedno i drugo. Znači moramo riješiti. Prema tome, mi ćemo sada nastojati ovo 11. i 12. i sutra početi sa komorom, poljoprivrednom komorom. Ja se nadam da ćemo to završiti glasovanje i tako. Ja mislim da je to otprilike realno. Jel? Slažemo li se? Znači sada ove dvije točke još kad ovu završimo. Na redu je zastupnik Ivan Hanžek. Izvolite. poštovani predsjedniče, uvažene kolegice i kolege iz ministarstva. Ja moram reći, započeti svoju raspravu sa pohvalom Hrvatskom radiju. Nemojte me sad loviti za riječ s obzirom na tempo i dinamiku kojom živimo ovaj tjedan i u Saboru i oko Sabora i u politici. Koji dan sam slušao emisiju vezanu za donošenje ovog zakona i neke stvari sam imao prilike čuti, ne znam tko je od vas bio sudionik jer sam se kasnije uključiti pa ne mogu tvrditi imenom i prezimenom. Ali neke stvari koje možda je trebalo i tu reći na jedan popularniji način. Zašto velim na popularniji način u radiju i emisiji bilo konkretnih stvari i od sindikata i od ljudi koji rade u obrazovanju. Naime, tu se govori o nekim terminima koji se upotrebljavaju. Ja moram reći da na žalost ovaj narod i ova nacija je sklona tome da kad se u opticaj ubaci jedan izraz da to desetljećima traje, da onda baratamo s njim. Ja nisam prosvjetar. Da li ovaj kurikulum baš mora biti upotrebljavan svagdje, a da zapravo većina stanovništva ne zna šta to znači suštinski i detaljno. To je više onda ovako jedan moj opći osvrt i osjećaj i to je najčešće zapravo problem mnogim zakonima da bi trebalo uvijek još pojmovnike štampati dodatno da svi jednako u provođenju zakona koji su zaduženi za njega tumače da ne govorim urbanizam izgradnji tumačenja i viđenja institucija. Što se tiče samog zakona ja ću nekoliko, hajde da velim sugestija ponavljam zahvaljujući slušanju Hrvatskog radija, prvi program na koje je ukazano. Naime, jedno, članak 29. kaže ako praktična nastava i vježbe kontinuirano traju 4 ili više sati dnevno polaznicima iz stavka 2. ovog članka se mora osigurati najmanje 30 minuta dnevnog odmora. Ja vidim da ste vi u drugim nekim člancima apsolvirali i uvažili sugestije. Međutim, mislim da bi ovo još trebalo korigirati, pokušat popravit. Naime, radi se o tome da nisu sva zanimanja ni fizički laka, ni jednostavna, da posebno u našim krajevima iz kojih mi dolazimo a nismo iz centra grada Zagreba gdje imaju javni prijevoz, lagani dolazak do tvrtke ili poslodavca, da da to podrazumijeva i nekoliko sati provedenih na putu i da su to pretežno maloljetnici ili stariji punoljetnici, da bi trebalo voditi računa o tome da se ne bi dogodilo da ponovno imamo šegrte Hlapiće kojima se osigurava dnevni odmor od pola sata. Nemam ni prijedlog, nego samo sugestiju da ljudi koji su kompetentni od zdravstvenih do ostalih kompetencija koje imaju da pokušamo ugraditi ili za budućnost naći načina da ugradimo jedno rješenje koje bi vodilo računa o tome. Dobro je da i moram pohvaliti točku 5. istog članka da polaznik ne može istog dana biti i na nastavi i na praktičnoj vježbi, jer zaista ponovo ponavljam ruralni i ostali krajevi gdje se radi o putovanju duljem do poslodavca gdje se to može odraditi nema u svakom mjestu takvih djelatnosti, da je praktički nemoguće ili bi iziskivalo otprilike tempo rada kao u ovom Saboru od desetak ili dvanaest sati gotovo bez prekida. Uočio sam u toj raspravi koja je vođena jedan problem isto tako koji je vezan za nagradu. Naime, 10% neto iznosa, 20 i 25 lijepo zvuči. Međutim, u deficitarnim zanimanjima najčešće je problem da su i osnovne neto plaće zaposlenika koji rade u punom radnom odnosu takve da recimo da recimo konkretno u 25 postotnom nalaze se na nekakvih 500 kn od prosječne plaće konkretno recimo u tekstilnoj industriji, odnosno konfekcijama, pa i u nekim trgovinama. Pametnog rješenja nema. Dobro je da to bude nekakva hajde da tako kažem vodilja za nagrađivanje. Međutim, dobro bi bilo da možda vidimo i pitanje nadoknade putnih troškova. Jer u nekim slučajevima ta nagrada će biti al pari zapravo putnim troškovima u javnom prijevozu. Nemaju svi mogućnost putovanja vlakom. Vidimo da raste broj putnika u prijevozu vlakom jer je jeftiniji. Međutim, tamo gdje su autobusne linije mi znamo da imamo dosta monopolista u autobusnom prijevozu i da iz dana u dan cijene autobusnog prijevoza rastu i da roditelji djece koji idu u ta zanimanja nisu u mogućnosti pokriti jedno i drugo, a isto i poslodavac nije u mogućnosti dati i nagradu za troškove prijevoza. O.k. Uvijek se može postaviti pitanje lokalne zajednice. Ja moram reći jedno. Ne mogu ući u rasprave o rokovima. Slažem se da svaki zakon koji nam je potreban bi bilo bolje da smo ga imali puno ranije. Ali mislim da možda nećemo imati uskoro za koga, na koga primjenjivati ovaj zakon. Naime, mi moramo ukupnu društvenu klimu mijenjati prema radu i prema stručnim zanimanjima. Mi smo u Zaboku, hvala Bogu, imali ljude koji su razmišljali u pravom trenutku pa su ih Tekstilne škole okrenuli stvar u Umjetničko učilište za dizajn tekstilni i Imaju radionice. Mogu provesti praksu kod sebe, ali nema interesenata, nema kandidata. Pozitivno je da na naša komora na čelu sa moram spomenuti tog čovjeka jer zaslužuje predsjednikom naše Obrtničke komore, gospodina Ranogajca. Ja vjerujem da je on i sudjelovao u pripremama oko ovog zakona i konzultacijama da se radi na animiranju djece, da se dovode u radionice da vide da CNC mašina da to nije više nošenje 200 ili 300 kila teškog tereta, da je to zapravo uz glazbu, rad i radno mjesto, da to danas rade i krhke i slabije fizičke naše kolegice ženskog spola. Međutim, dok ne animiramo, dok svi kao društvo ne učinimo više na popularizaciji stručnog znanja, stručnog zanimanja, takvog specijalističkog školstva. Mi imamo evo, na područje Zagore radionice koje rade za Bentley specijalne stvari. Mladi ljudi ne znaju o tome, ali svi vole o automobilima i voljeli bi sudjelovati u recimo radu na takvom projektu i tu moramo raditi na popularizaciji. Sam zakon neće biti dovoljan ako ne stvorimo i ostale društvene pretpostavke, ali tu nažalost nas mediji i ostali neće pratiti, koliko god mi političari i vi u struci se trudili jer je popularnije napisati da se bez rada može voziti u Lamborghiniju ili Porcheu, nego napisati da se treba raditi 8 ili 10 sati da bi se moglo uspjeti u životu i predstavljati uglednog člana zajednice. Još jedanput, drago mi je, evo pohvaljujem da ste uvažili, čuo sam primjedbe koje su date i da ste to ispravili. Moja sugestija je ako se može bez amandmanskog pritiskanja neke od ovih elemenata riješiti ili voditi računa o provedbenim aktima i još dodatnim da se ugrade ta iskustva. Hvala lijepo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospođa zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite.

Ispričavam se. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovani gospodine državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. su kolege prije mene istakli manje-više sve ono što je bitno za ovaj zakon pa ću ja svoju raspravu skratiti koliko god je to moguće. Želim reći samo da pozdravljam donošenje ovog zakona. Isključivo zato, evo što nam je ovakav zakon potreban obzirom da ovaj sustav odgoja i obrazovanja

potrebnim ugraditi u ovaj zakon, a vezani su naravno za osobe s invaliditetom. Naime, pozdravljam također što je Vlada Republike Hrvatske prihvatila prijedlog da se u Vijeće za strukovno obrazovanje imenuje i jedan član koji će predstavljati polaznike s teškoćama u razvoju, ali mi se čini da je tu potrebno reći točno od kuda će doći taj član, pa sam, evo ja i predložila u svom amandmanu da to bude predstavnik nacionalnih saveza osoba s invaliditetom obzirom da predstavnici nacionalnih saveza osoba s invaliditetom predstavljaju i djecu, odnosno učenike ili polaznike s teškoćama u razvoju, a oni su i najkompetentniji što se tiče osoba s invaliditetom, dakle bilo čega što se tiče njih, da li obrazovanja, zdravstva ili bilo kojeg drugog segmenta života. Nadalje, u članku 16. smatram da je potrebno također uvrstiti predstavnika nacionalnih saveza osoba s invaliditetom, dakle članak 16. odnosi se na sektorska vijeća. Mislim da je itekako potrebno da takav predstavnik bude i član sektorskih vijeća. U članku 20. predlažem da se doda riječ, kada govorimo o polaznicima s teškoćama da se doda riječ u razvoju, evo obrazložiti ću i zašto. Naime, Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i ta konvencija je stupila na snagu 3. svibnja 2008. godine i ona obvezuje Republiku Hrvatsku. Stoga smatram da sve što se tiče osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju je potrebno uskladiti i s tim terminima, a ove termine i struka i osobe s invaliditetom prihvatili su još 2003. godine. Nadalje, evo u članku 22. mislim da je potrebno uvrstiti i to da osnivači moraju voditi brigu o prilagođenim slobodnim mjestima za učenike s teškoćama, odnosno za polaznike s teškoćama u razvoju jer prilagođena slobodna mjesta su nažalost rijetkost i mislim da se o njima mora posebno voditi briga. Eto to su moji nekakvi prijedlozi i vjerujem da će ih predlagatelj razmotriti i na kraju prihvatiti, a ja evo, još jedanput podržavam donošenje ovog zakona. Hvala. Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. **Ostojić, Rajko (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Sabora. Dakle, ja podržavam prva dva amandmana gospođe Lukačić koja je vrlo jasno rekla da osobe sa teškoćama u razvoju u svakom slučaju, preko osoba s invaliditetom trebaju biti zastupljeni, ali bi pogledao i na stranu nas davatelja usluga, nas medicinskih radnika, a tu je državni tajnik za zdravstvo, gospodin Dražen Jurković, pa vas molim, obzirom da će to biti očito koordinacija dva ministarstva da o specijalističkom usavršavanju naših medicinskih sestara osobito vodite računa o kurikulumu jer do sada su ta naša djeca od 15, 16 godina, bili oni medicinski tehničar ili medicinske sestre ulazili u operacijske dvorane, prisustvovali porodima, viđale rane, znate one što mi viđamo sa 20 godina, čak i u medicini tek sa 22, 23 godine. Dakle, ekstremno je važno da toj djeci pružimo usvajanje znanja, usvajanje vještina, ali u adekvatnoj životnoj dobi, nedopustivo je da to bude u 15., 16. i zato vas apeliram na oba državna tajnika da to uvrste u kurikulum. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Hvala. U ime predlagatelja zaključno, gospodin Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. **Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Dopustite na koncu poštovane zastupnice i zastupnici da vam se zahvalim svima koji ste sudjelovali u raspravi, koji ste podnijeli amandmane koje ćemo mi razmotriti i vidjeti koje možemo u cijelosti prihvatiti a koje možemo prihvatiti možda u nekakvom izmijenjenom obliku a sve sa ciljem poboljšanja ovoga teksta i dolaska do boljih rješenja. No, dopustite sada nakon ove rasprave da se na nekoliko detalja osvrnem. Pokušat ću od onih za za koje znam da su riješeni ali samo da naglasim da bi netočna informacija otišla u javnost. Dakle, rekao bih prvo cijenjenom zastupniku Lesaru da ono za što se on zalaže kada je riječ o kontroli na praksi odnosno o inspekciji rada itd., da ta rješenja za koja se zalaže da se već nalaze u člancima 29. i 38. upravo onako kako to treba biti. Nadalje, htio bih poštovanom zastupniku Hanžeku reći da nema potrebe problematizirati putne troškove radi toga što mi putne troškove svojim učenicima prvih i drugih razreda srednjih škola plaćamo. Dakle, ne treba on nikakve dodatne novce za troškove i to plaćamo temeljem onoga nacionalnog programa mjera za uvođenje obveznog srednjeg obrazovanja u okviru onih poticajnih mjera koje ste vi ovdje usvojili. Ali dodat ću još nešto. Netko će reći nisu obuhvaćeni treći i četvrti razredi. Pa od jeseni će biti obuhvaćeni treći, dakle postupno onako kako je rečeno. Ali kako su sve jedinice lokalne samouprave i regionalne i prije pet, šest možda i više godina sufinancirali gotovo svaka prijevoz učenika srednjih škola u iznosu od 20%, 30%, neki možda čak i 50% od prije dvije godine kada smo započeli sa ovom poticajnom mjerom i plaćamo međumjesni prijevoz učenika oslobodila su se sredstva jedinicama lokalne samouprave jer smo mi preuzeli tu obvezu iz državnoga proračuna tako da su oni povećavali te svoje iznose i oni su sada obuhvatili onaj mali dio učenika trećih i četvrtih razreda koji ovim mjerama nisu pokriveni. A ja ću podsjetiti, osim ovoga što se plaća za prve i druge razrede srednjih škola iz državnoga proračuna plaća se i za treće i za četvrte razrede prvo sa pozicija Ministarstva mora za sve učenike na otocima, i plaća se iz Ministarstva regionalnoga razvitka za sve učenike trećih i četvrtih razreda koji su na područjima posebne državne skrbi. Dakle, onaj mali dio koji je ostao vrlo lako to servisiraju jedinice lokalne samouprave. Lijepo od njih, zahvaljujemo im jer i oni brinu o svojim učenicima. No dopustite na koncu da istaknem nešto što smatram posebno važnim, možda i neskromno ali ja se nadam da mi nećete zamjeriti. U svim ovim promjenama za koje se pripremamo i koje provodimo već nekoliko godina kada je riječ o strukovnom obrazovanju ja vas moram podsjetiti da želimo ne samo provesti promjene u strukovnom obrazovanju nego želimo podići kvalitetu strukovnoga obrazovanja. Dakle, više nijedna sredina ne bi trebala biti zainteresirana samo da se djeca školuju nego treba biti zainteresirana da se kvalitetno obrazuju, da izađu kao dobri stručnjaci. Ja ću podsjetiti da bismo taj sustav osnažili, pripremili, da bi imao bolju podršku, što je to od onih najvažnijih stvari koje smo učinili što je do sada napravljeno da bismo došli do svega ovoga. Dakle, osnovali smo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, donijeli prije toga zakon i osnovali tu ustanovu i prvi puta uveli vanjsko vrednovanje obrazovanja u hrvatski školski sustav od kako postoji. Zašto? Da bismo dali informacije školi koliko su uspješni, da se mogu usporediti sa drugima, da vide koliko trebaju ići prema gore da bi njihovo obrazovanje bilo što kvalitetnije. Nadalje, osnovali smo Agenciju za strukovno obrazovanje, evo ravnatelja Šutala koji je vodio ovaj posao koji sad radimo, dakle koja je neosporno puno bolja podrška sustavu strukovnog obrazovanja nego što je do sada bilo onih devet savjetnika u Zavodu za školstvo ova stručna ustanova snaži evo već treću godinu i već imamo dobrih rezultata. Naravno, bit će još boljih. Osnovali smo Agenciju za obrazovanje odraslih i već prošle godine proveli prvi natječaj gdje direktno potičemo programe cjeloživotnog učenja, osposobljavanja, usavršavanja a za početak u tri najkritičnije županije angažiramo sredstva iz državnoga proračuna ono što smo najavili a najveći dio toga se odnosi na strukovne programe. Nadalje, osnovali Agenciju za mobilnost i EU programe. Bitno je zbog vanjskih sredstava koja su nam na dispoziciji za koja se treba također pripremiti. Nadalje, pred nama su pretpristupni programi IPA, posebice četvrta komponenta razvoj ljudskih potencijala. Angažirali stručnjake i u Agenciji za strukovno obrazovanje i u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Dakle, moramo se pripremiti da bismo mogli povući sve one milijune dolara koji su nam na dispoziciji ali moramo prvo provesti proceduru. Dakle, sustav je apsolutno pripremljen za to i može se i provjeriti koliko smo u tome uspješni recimo kada je riječ o ovome dijelu posla. Neću govoriti o izgradnji školskih objekata, to se ubrzano izgrađuje još od od kraja prošloga stoljeća da tako kažem a možda intenzivnije od 2001. godine kada je to decentralizirano ali i kada smo poslije toga povukli i još neke povoljne zajmove ili Europske investicijske banke ili Centralne europske banke, ili Svjetske banke. A ono što posebno želim naglasiti upravo iz tih sredstava ali i sredstava državnoga proračuna. Posebno posljednjih tri, četiri godine opremamo naše škole i radioničkom opremom, i praktikume, i informatičkom opremom. U posljednjih par godina nema nijedne škole koja nije pokrivena recimo informatičkom opremom da nemaju najmanje jednu informatičku učionicu, a imamo škola koje imaju i po 250 računala. Dakle, hoću reći da smo tu doista učinili puno i želimo učiniti što je više moguće. To su sve pretpostavke da radimo na ovome o čemu sada pripovijedamo. Pa dopustite kratko koliko nam je stalo do toga. Bilo gdje da se bilo što dešava vjerujte što vi ovdje spominjete ne samo da nam nije nepoznato nego smo tamo bili. Kada gospodin zastupnik Koračević govori o Varaždinskoj županiji koju je bio spomenuo i poljoprivredne programe u koje učenici ne žele ići. Da, bili smo u Vinici u Poljoprivrednoj veterinarskoj školi, znamo za taj njihov problem, znamo da je pao na 250 učenika. Ali smo otišli tamo s njima da vidimo što je to što bi trebalo učiniti da slika ne bude takva uz možda kredite, pa smo razgovarali između ostaloga i o izgradnji učeničkoga doma da dobiju učenike iz ostalih dijelova kojima je dosta teško putovati. A onda su uslijedili njihovi kontakti sa Agronomskim fakultetom koji je spreman otvoriti kod njih i dislocirani stručni studij da se to obrazovanje digne u vertikali pa jedan dio kapaciteta neka bude i za studente. Dakle, svaka sredina detektira ono što im je potrebno ali našu punu podršku ima. Ili ako hoćete kada je gospođa gospođa Suzana Bilić Vardić spomenula Slavonski Brod. Naravno govorimo o povezivanju sa tržištem rada, pa Holding "Đuro Đaković" i županija Brodsko-posavska su nabavili vrlo skupu opremu za zavarivače. To je zanimanje kako mi to sada kažemo niža stručna sprema, dvije godine. najmoderniju dobili su prije nisu mogli dobiti, a sada su dobili 30 učenika koji se obučavaju na najmodernijim strojevima i imaju siguran posao kada završe. Dakle, mi kada govorimo o tom povezivanju obrazovanja i tržišta rada, vjerujte u brojnim sredinama to je itekako pokrenuto. kada o tomu govorim ne mogu biti da ne spomenem samo ono posljednje što se dešava. Nedavno smo u Virovitičko-podravskoj Imamo praktikum za drvo-prerađivačku struku, županija je iz svojih sredstava sagradila zgradu, uložila 3 milijuna kuna. Mi smo kupili CNC stoj za milijun i pol kuna i učenici sada imaju kvalitetnu praktičnu nastavu i oni su inventivni. Dakle, ne samo da isprogramiraju, nego koliko su vješti u tome. Oni su ugradili i mikro kameru unutar samoga stroja pa vide što se dešava tamo kada se obrađuje stroj. Dakle, nema zapravo mjesta gdje se želi nešto učiniti da ne postoji ta sinergija, uključujući i nas u ministarstvu i da se problemi riješe i uspješno se rješavaju. Dakle, nećemo ostati gluhi nit na jednu sredinu koja bilo kakvu pomoć u tom dijelu treba. Pa ako hoćete koliko sada imamo mjesta gdje se sasvim drugačije pristupa u ovoj upisnoj politici kada smo otišli u sve županije i sa svima njima porazgovarali i sa osnivačima i sa našim školama i sa gospodarstvenicima. Rezultat svega toga je sada da ćete za ove upise za 2008. devetu godinu imati zapravo propagandne filmove koje će pojedine županije preko svojih lokalnih televizija pokazivati našim učenicima, a ne slati papire koje možda neće ni pročitati. Pa im približiti ta zanimanja, pa će onda djeca vidjeti ono što ste vi rekli, da to nisu prljava zanimanja, da su to postala vrlo laka zanimanja, tražena i da se dosta novaca zaradi. Dakle, do te razine smo došli. A na koncu kada o ovomu dijelu govorim, poštovana zastupnice Lugarić, poštovani zastupniče Flego, kada dovodite u pitanje ove rokove, možda se to sada čini, daleko su te godine pa će to biti onako kako to spominjete. Ali evo možda neću precizirati, ali što ako u jednom sektoru do konca godine budemo imali sve ono što ovdje piše da ćemo napraviti i da taj postupak na takav način pokrenemo. Dakle, nemojte se iznenaditi ukoliko u jednome sektoru budemo imali sve ovo pokriveno. Kada cijenjeni zastupnik Ostojić apelira na nas da ovaj dio napravimo, budite bez brige mi imamo sada takvu situaciju koja nije dobra. Sve ovo što ste rekli, a jedan dio ste rekli je doista takav. Pa mi imamo i petu godinu ako hoćete koja nije u sustavu obrazovanja, nego se učenici moraju snaći da otiđu volontirati tih godinu dana. I tko zna što se sve dešava u tom nastojanju da tu godinu nađu u bolnici, u domu zdravlja ili na nekome drugome mjestu, jer ne mogu početi raditi dok ne odrade tu godinu dana. Nemaju dovoljno sati prakse. Pa zar ne bi bilo pametnije da to bude dio kurikuluma, da to bude dio sustava da učenici to ne moraju tražiti, tako ćemo i napraviti. Dakle, to su oni poslovi koji su pred nama i budite sigurni da ćemo ih napraviti. Na puno bolji način nego što … Naravno da nije dobro da maloljetnici sada u ovome trenutku idu gledati ono gdje ne bi zapravo trebali u tom trenutku zaći, ali ne nema dovoljno sati. Mi znamo za tih 4 tisuće Dakle, to su poslovi koji su pred nama. To su poslovi koje ćemo sigurno i napraviti. I ovih 5 godina koliko sam na ovome mjestu doista smo otišli na sve strane, vidjeli dosta toga, napravili koliko smo mogli, bilo bi bolje da smo napravili još više, ali ono što je pred nama budite sigurni da ću nastojati svakako napraviti. I obzirom da ste nekoliko puta spominjali nekoliko puta umjetničko obrazovanje, ja sam jedan detalj zaboravi spomenuti. Dakle, rekao sam da smo održali sastanak povjerenstva na kojem je svatko dobio svoje zadaće, ali je održan još jedan sastanak i to sa dekanima naših umjetničkih akademija koje su jednako tako zainteresirani za ovaj zakon i koji će dati svoj doprinos da se taj zakon što prije napravi. Ne tako brzo da bi bio nekvalitetan, nego da ga napravimo da dosita bude kvalitetan. Hvala vam svima i sutra ćemo završiti … amandmane. Zaključujem raspravu. Odlučivat ćemo vjerojatno sutra.